Spoštovani kolegice in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 88. izredne seje Državnega zbora. Prosim, da mir v dvorani! Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Aljaž Kovačič od 10. do 13. ure, mag. Dušan Verbič, Franc Jurša, Mateja Udovč, Nik Prebil od začetka do 13. ure in mag. Marko Pogačnik. Vse prisotne lepo pozdravljam.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, dr. Božu Predaliču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za notranje zadeve. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci. Zakon o novi biometrični osebni izkaznici je ta cenjeni Državni zbor sprejel spomladi letošnjega leta. Stekli so vsi potrebni postopki, da bi normalno začele stvari teči in v predvidenem roku lahko začeli izdajati nove osebne izkaznice. Ker pa ta nova biometrična osebna izkaznica vsebuje čip, na katerem so shranjeni podatki tako slike kot prstni odtisi in ostali potrebni podatki. Čip pa bo hkrati omogočal, da to osebno izkaznico uporabljamo za podpis potrdilo o elektronskem podpisu, kar bi zelo dobrodošlo za državljane. Prišlo je do manjšega zapleta, zaradi znanega stanja na tržišču čipov dobavitelj ne more zagotavljati, da bo pravočasno lahko izdobavil osebne izkaznice. Kolikor mi je znano čipi že prihajajo oziroma so že pri proizvajalcu pa vendar, da smo na varni strani zakon predvideva, predlaga, da se za slabe 3 mesece odloži pričetek izdajanje novih osebnih izkaznic. Se pravi, namesto 3. januarja kot je bilo predvideno bi bil za pričetek izdajanja novih osebnih biometričnih osebni izkaznic 28. marec. V tem umestnem obdobju lahko državljani, ki to želijo ravno tako vložijo vlogo za staro klasično osebno izkaznico tako kot jo sedaj uporabljamo in bo ravno tako veljala ves čas dokler je predvideno. Tisti, ki pa želi počakati novo biometrično osebno izkaznico – jaz osebno jo bom že – bomo pa pač počakali. Meni februarja poteče moja osebna izkaznica, ampak ta zakon predvideva, da v tem vmesnem obdobju vsem državljanom, ki jim bo ta čas poteklo lahko staro pretečeno osebno izkaznico uporabljajo za vse stvari, kar se uporablja na področju Republike Slovenije, za tujino to ne more biti, ampak kakorkoli državljani imajo večinoma tudi druge identifikacijske dokumente, za tujino. Kot rečeno pa ni nobeno ovira, da dvigne klasično, če potrebno in to tudi uporablja tako, da se za državljane ne bo se nič spremenilo. Lahko bi pa prišlo do težave, v kolikor te novele ne bi sprejeli, kajti, potem po 3. januarju stare pretečene ne bi mogle veljati novih pa ne bi mogli več izdajati in bi imeli 3 mesece luknje, zato vas prosim,

in novih osebnih izkaznic zaradi teh zamud ne bo mogoče začeti izdajati s 3. januarjem, kot je bilo sicer predvideno. Glede na to, da bi to lahko ogrozilo celo pravico do svobode gibanja, predlagajo, da se pač ta rok ustrezno podaljša. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v obrazložitvi poudarila, da k predlogu zakona nimajo nobenih pripomb. Podprl pa ga je izrecno predstavnik Državnega sveta gospod Rajko Fajt. V razpravi so opozicijski poslanci predvsem opozarjali na problematično zbiranje občutljivih biometričnih podatkov in potem njihovo obdelavo ter jih je zanimalo, kaj se bo zgodilo, če bo ta rok še podaljšan. Koalicijski poslanci pa so predlagano rešitev enotno podprli. Na koncu je odbor v skladu s 28. členom poslovnika glasoval o vseh členih predloga skupaj in jih sprejel brez kakršnihkoli amandmajev. Glede na to predlagamo, da se zakon sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Jani Möderndorfer. Izvolite. Hvala Glede na to, da seveda same spremembe v Zakonu o osebni izkaznici niso nič posebnega razen, da gre za podaljšanje roka, je pa izredno nenavadno, izredno nenavadno, da so meseca aprila, ko smo sprejemali ta zakon, seveda naredili kar več napak. Prvič. Ne spomnim se, kdaj bi kateri osebni dokument v tej državi peljali po postopku javnih naročil v skladu z zakonom / Tega nismo počeli nikoli. To je želela narediti ta oblast. In seveda, ko so ugotovili, da nimajo pravne podlage, so šli po navadnem postopku. In seveda, glej ga zlomka, roki so zamujeni. In zato imamo danes nujni postopek, zato danes podaljšujemo rok. Zato, ker nekdo noče priznati svoje napake. Govorijo o tem, da je na svetovnem trgu problem s čipi. Tega aprila nismo vedeli? Pravijo, na odboru so rekli naslednji stavek, da so se zdaj pa dogovorili z dobavitelji in da bodo uspeli v roku treh mesecev dobaviti in da bodo uspeli pripraviti vse potrebno za biometrične osebne dokumente – a to se niso znali pogovarjati aprila? Aprila smo že vedeli, da eno leto na svetovnem trgu imamo problem s čipi. Takrat niso znali nobenega poklicati in se dogovoriti in videti, kakšni bodo roki? Ko smo sprejemali zakon, so vedeli, da se lahko dogovorijo in takrat seveda ustrezno postavijo tudi ustrezne roke. Gre za nesposobnost, ki je seveda nočejo in ne želijo priznati in se izgovarjajo na, bom rekel, probleme s čipi, z dobavo in ne vem čem še vse. Mi zakonu ne bomo nasprotovali, ker gre za osebni dokument. Dejstvo pa je, da si ga naj sprejmejo sami in naj sami odgovarjajo za svoje napake. In naj s ene izgovarjajo, da gre za hude probleme omejitev svobode gibanja, kajti obstajajo še drugi dokumenti, na podlagi katerih lahko državljani hodijo naokoli. Se pa strinjam, normalna vlada bi to predvidela in seveda tudi pravočasno ustrezno ukrepala. Smo pa pač v nenormalnosti in z nenormalno vlado, imamo nenormalne postopke. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Predrag Baković. Izvolite. **PREDRAG hvala lepa za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi. Pred nami je novela Zakona o osebni izkaznici, s katero se časovna dimenzija za pravno podlago za začetek izdaje biometričnih osebnih izkaznic, ki bodo nosilke sredstev elektronske identifikacije in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, podaljšuje, in sicer na 28. marec 2022.

po skrajšanem postopku in sprejeta marca 2021. Vlada takrat ni zaznala opozoril industrije iz različnih panog in področij, na primer avtomobilske industrije, področje elektronike in drugih le zaradi epidemije na trgu občutno pomanjkanje integriranih vezij, torej čipov, polnilnikov, procesorjev in da bo tako tudi najverjetneje v letu 2022. Ta manko pa se nenazadnje odraža tudi na izdelavo tega biometričnega osebnega dokumenta, ki ni le identifikacijske narave, ampak ima dokument tudi funkcijo potovalnega dokumenta. Mnogi državljani so se zaradi napovedi uvedbe biometrične osebne izkaznice odločili, da počakajo na novo osebno izkaznico, če tudi sta identifikacijska dokumenta v Sloveniji še vozniško dovoljenje in potni list. Slednjega pa nimajo vsi državljani, saj se z osebno izkaznico lahko potuje po državah Evropske unije, vseh državah vseh državah članic evropskega gospodarskega prostora, Švice, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, severne Makedonije in Albanije in potnega lista niti ne potrebuješ. Seveda v kolikor potovanja željnega posameznika ostaja v tem evropskem okvirju. ob dejstvu, da biometrična osebne izkaznice še nekaj časa ne bo mogoče dobiti, se marsikdo upravičeno sprašuje, kdo bo povrnil stroške oziroma kakšni bodo stroški, če si sedaj uredijo novi dokument, ki bo pravzaprav stara osebna izkaznica, kasneje pa bi želeli pridobiti dokument z vsebino, ki jo biometrični dokument seveda tudi omogoča. Pravzaprav je na mestu tudi vprašanje ali je navedeni datum zamaknitve realen in uresničljiv. Socialni demokrati k noveli zakona o osebni izkaznici nismo nasprotovali in smo jo podprli, opozarjamo pa na zavezo oziroma, če hočete, obljubo Vlade, prebivalk in prebivalcev Slovenije, da bo biometrična osebna izkaznica nosilka sredstev elektronske identifikacije in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis na voljo 28. marca 2022. Predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! S 3. januarjem 2022 bi se morala začeti uporabljati zadnja novela Zakona o osebni izkaznici, ki je bila sprejeta marca 2021. S to novelo so bile uvedene biometrične osebne izkaznice, ki služijo tudi kot digitalno potrdilo in kartica zdravstvenega zavarovanja. Začetek izdajanja novih osebnih izkaznic bi se moral torej začeti čez slab mesec dni. A domnevno zaradi nezmožnosti pravočasne zagotovitve surovin in čipov, ga bomo torej danes zamaknili na konec marca 2022. Kot smo lahko izvedeli na samem odboru, pa bo tudi ta zamik verjetno prekratek in bomo morali zakon najverjetneje spreminjati še enkrat. V Levici z zamikom ne vidimo težav, predvsem zaradi tega, ker nasprotujemo sami uvedbi biometrične izkaznice, pa ne zaradi tega, ker nasprotujemo tehnološkemu napredku in digitalizaciji, nasprotujemo zato, ker se zbiranje biometričnih podatkov pri nas uvaja brez posebnega, kaj šele tehtnega premisleka. Dejstvo je, da se vedno bolj krepijo želje po zbiranju biometričnih podatkov. Zadnja ideja o nedopustnem zbiranju biometričnih podatkov je javnost razburila septembra, ko je svoje apetite po zbiranju in obdelovanje teh občutljivih podatkov razkrila policija. Pri policiji je to področje še posebej zaskrbljujoče, še posebej, če predvidene rešitve beremo skupaj s širokimi pooblastili za zbiranje biometričnih podatkov, z neomejenim nadzorom nad javnimi površinami, splošnim pooblastilom, da lahko policija dostopa do evidenc, itn. Vsekakor upamo, da te spremembe policijske zakonodaje niti ne bodo prišle do naših miz. V Levici tudi uvedbe biometričnih osebnih izkaznic nismo podprli, saj je ob obravnavi zakonu v mesecu marcu ostalo kar nekaj odprtih vprašanj, pomislekov, ki jih je k sami uvedbi podala civilna in strokovna javnost in nato še Zakonodajno-pravna služba, pa koalicijski poslanci takrat niso v celoti odpravili. Ideja, da bomo imeli en osebni dokument, ki bo služil tudi kot zdravstvena kartica in digitalno potrdilo, se vsekakor sliši lepo, ampak obseg in občutljivost podatkov, ki se bodo zaradi tega zbirali in obdelovali, pa vsekakor zahteva tehten premislek in varovalke pred morebitnimi zlorabami. Konec koncev gre za masovno zbiranje prstnih odtisov vseh starejših od 12 let in zato bi morali te spremembe še posebej pazljivo obravnavati. V Levici torej nikakor ne nasprotujemo rešitvam, ki jih prinaša tehnološki in informacijski razvoj, smo pa prepričani, da se morajo tovrstne rešitve uvajati domišljeno, premišljeno in z zagotovitvijo dovoljšnjih varovalk za zaščito posameznika. Vemo, da se multinacionalke in kapital, z vsemi sredstvi poskušajo dokopati do čim več podatkov o vsakem izmed nas in zato bi morali vse napore vložiti v to, da jim to učinkovito preprečijo. Na podlagi vsega navedenega, v Levici ne bomo nasprotovali predlogu, da se izdajanje biometričnih osebnih izkaznic zamakne. Hvala lepa. Hvala lepa. Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. **ANDREJ Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, cenjeni zbor! Digitalizacija spreminja vse. Temeljito spreminja podobo gospodarstva, politike in družbe. Digitalna revolucija prinaša nove izzive in odpira nove priložnosti. Digitalizacija vstopa v vse pore življenja, postavlja nove zahteve in odpira popolnoma nove možnosti in priložnosti. Naš cilj in cilj novoustanovljene službe Vlade za digitalno preobrazbo je, da je Slovenija na strani zmagovalcev digitalne revolucije in da izkoristi njene priložnosti za razvojni preboj. Danes tako potrebujemo le eno poslovno idejo, da mogočno(?) spremenimo celotno gospodarske panoge. Možnosti za nove tehnologije, nove izdelke in nove trge neizmerno rastejo, na drugi strani pa je nevidni sovražnik pokazal z slabosti in šibkosti logističnih poti in s tem pomanjkanje sestavnih delov za končni produkt. Na eni strani tako spremljamo razvoj umetne inteligence, na primer humanoidni roboto in razvoj tehnologije 6G, na drugi strani pa se soočamo z nezmožnostjo dobave enostavnih igralnih konzul, na primer PlayStation 5. Minister Mark Boris Andrijanič je začrtal pravo pot, po kateri bo Slovenija dohitela najnaprednejše države na področju digitalizacije, kar bo pripomoglo k večji konkurenčnosti in gospodarskemu razvoju. Ker biometrične osebne izkaznice zahtevajo čipe, ki pa so v trenutni krizi s polprevodniki težko dobavljivi, posledično pa se tudi podaljšuje obdobje, v katerem se izdajajo osebne izkaznice, še po obstoječih obrazcih in hkrati podaljšuje možnost uporabe preteklih osebnih izkaznic brez spremenjenih osebnih podatkov. Kdor pa zaradi nujnosti razlogov; potovanje v tujino, sprememba naslova, bivališča in tako naprej, potrebuje novo osebno izkaznico, to seveda lahko pridobi(?) nemoteno še po obstoječem V Novi Sloveniji bomo podprli predlog zakona, ki predlaga kasnejši začetek uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici. Krščanski demokrati se strinjamo s kasnejšim začetkom uveljavitve P0redloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici na datum 28. marec 2022, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do težko popravljivih posledic za delovanje države. Zavedamo se, da bi bila ogrožena tudi ustavna pravica do svobodnega gibanja državljanov, saj ima osebna izkaznica poleg svoje identifikacijske, tudi potovalno funkcijo. JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. Spoštovani, hvala za besedo. Zakon o osebni izkaznici, ki izpostavlja pravno podlago za začetek izdajanja biometričnih osebnih izkaznic po vzoru ureditve za potne liste, je bil v Državnem zboru sprejet marca letos in bi se moral pričeti uporabljati čez slab mesec, torej 3. **5. Že ob obravnavi zakona ob začetku letošnjega leta smo v SAB opozarjali, da je spodnja meja starosti za podelitev elektronske identitete po našem mnenju nekoliko prenizka. Biometrične izkaznice se bodo izdajale otrokom do dopolnjenega 12. leta dalje, čeprav bi bilo mogoče bolj smiselno starost vezati na pridobitev poslovne sposobnosti, kar pomeni 15 let. V skladu s predlagano spremembo bo začetek izdajanja biometričnih izkaznic zamaknjen, in sicer na 28. marca prihodnje leto. Sicer se bodo osebne izkaznice, katere veljavnost bo v vmesnem času pretekla, še vedno lahko uporabljale za namene identifikacije na ozemlju Republike Slovenije. Problem pa bo morda nastal pri prehajanju državne meje. Nekateri državljani potnih listov nimajo in ga niti ne potrebujejo. Poleg tega pa izdelava potnega lista predstavlja večji strošek kot izdelava osebne izkaznice. Eden izmed razlogov za zamik je podaljšanje rokov za dobavo zaščitnih elementov za izdelavo obrazcev, kar je posledica pandemije. Kot drugi razlog predlagatelji navajajo pomanjkanje čipov. Gre za problem, s katerim se svetovna industrija srečuje že več kot leto dni, torej so te okoliščine obstajale že ob sprejemu predmetnega zakona. Vlada je ob sprejetju zakona ugotovila, da naročila za izdelavo biometričnih izkaznic ni mogoče izpeljati na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti kot je prvotno načrtovala. Tak postopek bi omogočal hitrejšo izvedbo, zato so bili primorani izvesti javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji, kar pa seveda rezultira v daljšem postopku. Ob tem se v SAB čudimo dejstvu, da so vladni predstavniki to ugotovili šele tik pred prvotno predvidenim pričetkom izdaje biometričnih osebnih izkaznic. SAB bi si želeli bolj organiziranega in sistematičnega delovanja Vlade pri pripravi na začetek izdajanja biometričnih osebnih izkaznic, kljub temu pa predlagani spremembi ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. **ROBERT Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Z osebnimi dokumenti posamezniki izkazujemo svojo identiteto in državljanstvo. Veljavni osebni dokumenti s katerimi se v Republiki Sloveniji dokazuje istovetnost oziroma identiteta posameznika so javne listine opremljene s fotografijo, ki jih izdaja državni organ. Osebna izkaznica je najbolj razširjen osebni dokument. 3. marca letos smo v Državnem zboru sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki je med drugim določil pravno podlago za začetek izdaje biometričnih osebnih izkaznic, ki bodo vsebovale čim na katerem bosta zapisana biometrična podatka podobe obraza in po dopolnjenem 12. letu starosti tudi dveh prstnih odtisov. Nova ureditev velja že od aprila, uporabljati pa naj bi se začela po 9-ih mesecih, torej 3. januarja prihodnje leto po predhodno izvedenem javnem naročilu. Postopek izvedbe javnega naročila po Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti se je izkazal za neustreznega. Javno naročilo za izdelavo, oblikovanje in personalizacijo osebnih izkaznic po odprtem postopku pa ni bilo oddano za voljo previsoke ponudbene cene. Šele tretja različna forma javnega naročanja je prinesla rezultat javno naročilo po konkurenčnem postopku je bilo oddano. Kot omejitveni dejavnik za pravočasno izvedbo posla pa so se izpostavile še razmere na trgu varnostnih tiskovin, ki vplivajo na podaljšanje dobavnih rokov potrebnih materialov. Novih osebnih izkaznic ne bo mogoče začeti izdajati s predvidenim datumom, hkrati pa od 3. januarja naprej ne bi bilo več mogoče izdajati osebnih izkaznic na obstoječih obrazcih.

da se v trenutnih okoliščina uredi vse potrebno za pričetek izdaje novih osebnih izkaznic. V obdobju od 29. marca lani pa do konca oktobra letos je potekla veljavnost več kot 105 tisoč osebnim izkaznicam, ki še niso bile nadomeščene z novimi. V prvih treh mesecih prihodnjega leta pa bo prenehalo veljati še nekaj več kot 82 tisoč osebnih izkaznic. Ne glede na te podatke pa je odveč bojazen, da bi imeli državljani v umestnem času težave bodisi pri izkazovanju istovetnosti v Republiki Sloveniji bodisi pri prehajanju državne meje. Predlagano podaljšanje namreč ne vpliva na pravico državljanov pridobiti novo osebno izkaznico, saj se podaljšuje v obdobju, v katerem se izdajajo osebne izkaznice na obstoječih obrazcih hkrati pa se podaljšuje tudi možnost uporabe pretečenih osebnih izkaznic brez spremenjenih osebnih podatkov na območju Republike Slovenije. Poleg navedenega pa je potrebno poudariti, da osebna izkaznica ni edini dokument ne za izkazovanje istovetnosti znotraj države ne za prehod meja tako, da državljanke in državljani s tem ne bodo imeli težav. Predlagani zakon torej zgolj pomika začetek uporabe že sprejete ureditve izdajanja novih biometričnih izkaznic, zatorej ga bomo v Poslanski skupini Desus podprli. Hvala lepa.

Hvala, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim. Z osebno izkaznico fizične osebe izkazujejo svojo identiteto in državljanstvo lahko pa z njo tudi potujejo v nekatere tuje države. Sedaj vam toplo priporočam, da ste čim več doma v krogu svoje družine, bližnjih ter da čim manj potujete iz zdravstvenih razlogov. Spomladi za naše državljane in državljanke končno prihaja v veljavo elektronska osebna izkaznica, ki prinaša digitalizacijo identifikacije posameznika. Predlog zakona naj bi se sicer začel uporabljati v začetku naslednjega leta. To na žalost ne bo možno, zaradi kaotičnih razmer na svetovnem trgu, ki ga je povzročila pandemija Covid-19 in ki tudi nam Slovencem kroji vsakodnevno usodo. Pri tem ne gre obupati saj je bil naš slovenski narod potrpežljiv in / nerazumljivo/ skozi celotno zgodovino. Posledično so se podaljšali roki dobave materialov, ki so nujni za izdelavo novih biometričnih osebnih izkaznic. Na obrazcih osebnih izkaznic bodo ključni tudi čipi, ker smo vezani na tujino tako kot pri marsikateri stvari, ki jo sedaj čakamo tudi po več mesecev. Neobhodno dejstvo je, da do predlagane spremembe predloga zakona oziroma do podaljšanja začetka izdaje novih osebnih izkaznic ne bi prišlo, če ne bi bili tako globoko zasidrani v zdravstvenih, gospodarski in socialni krizi. Vse se prepleta in gre z roko v roki, zato je potrebno razumevanje na vseh straneh, da se že enkrat izkopljemo ven iz teh perečih kriz. V Slovenski nacionalni stranki smo prepričani, da bodo Slovenci odprtih rok vzeli nov tip osebno izkaznice, ki bo vsebovala več novih varnostnih elementov med drugimi biometrična podatka dveh prstnih odtisov pri starejših od 12. let, podobo obraza, Q-kodo ter dodatne elemente za sodobno elektronsko poslovanje. Naj vas v Slovenski nacionalni stranki spomnimo, da Q-kodo že sedaj večina državljanov s prida uporablja pri plačilu položnic, branju menija v gostilni in še marsikje. Marsikateri državljan bo vesel, kajti možno bo tudi povezovanje s kartico zdravstvenega zavarovanja. Naklonjeni smo tudi temu, da bo izbrano podjetje Cetis izdelovalo osebne izkaznice,

Ozrli smo se malce nazaj in ugotovili, da je bilo podaljšanje osebne izkaznice v razmerah epidemije COVID-19 za marsikaterega Slovenca močno oteženo, sploh kar se tiče dostopa do upravnih enot. Slovenski nacionalni stranki se nam zdi zelo pomembno, da zakon nima škodljivih posledic s tem, ko se podaljša začetek njegove uporabe. Najpomembnejše se nam pa zdi, da državljani in državljanke Republike Slovenije ne bodo s tem nič prikrajšani, le pridobili bodo z novo osebno izkaznico, ki jo nekateri že nestrpno pričakujejo. Gre namreč za nadgradnjo sedanje osebne izkaznice, vse v luči naše boljše in varnejše prihodnosti za vse. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Mag. Branko Grims bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav v imenu Slovenske demokratske stranke. Zakon, ki je danes pred nami, ne prinaša nič dodatnega razen tega, da podaljšuje rok za uvedbo novih biometričnih osebnih izkaznic. Zamik znaša približno 3 mesece in je seveda povzročen zaradi težav z dobaviteljskimi verigami. Zlasti pri čipih je to nekaj, kar hromi na primer tudi celotno avtomobilsko industrijo po celem svetu, še posebej v Evropi, in ne zadeva samo Slovenije. Govoriti, da je to kakršnakoli krivda Vlade Republike Slovenije, tako kot je prej prepotentno razlagal eden od poslancev, je seveda očiten nesmisel in nekorektnost. Gre za težavo, ki je bila povzročena s posledicami krize, ki jo je povzročila pandemija ali pa je pandemija v tem delu delovala v bistvu kot katalizator. Delno gre morda tudi za izsiljevanje katere od držav, kjer se zdaj te tovarne nahajajo, ampak tak okvir te razprave bi že presegal to, kar danes obravnavamo. vsakem primeru pa je treba poudariti: tukaj ne gre za nobeno krivdo Vlade Republike Slovenije. Vlada je ravnala odlično in je sledila modernim trendom, ko je predlagala novo izkaznico. Ta izkaznica bo združljiva tudi z nekaterimi drugimi, na primer z zdravstveno izkaznico tako, da se bo dalo stvari poenostaviti, poenotiti, poceniti in seveda približati za uporabo navadnemu državljanu. To pa bi moral biti cilj katerekoli vlade, ki si za to v tem trenutku zasluži vso pohvalo in priznanje. In SDS bomo predlagani zakon enotno podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes pol ure po prekinjeni 3. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici vlade Alenki Forte, državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje. Izvolite.

Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci. Danes boste odločali o Zakonu o dolgotrajni oskrbi. To je zakon, ki ga v Sloveniji nujno potrebujemo. Potrebujejo ga državljani, ki zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti pri zadovoljevanju osnovnih in opornih dnevnih opravil ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase.

saj odsotnost ustreznih sistemskih rešite na področju dolgotrajne oskrbe pogosto predstavlja tako izvedbena kot finančna obremenitev širše družine. Obstoječe rešitve na področju skrbi za starejše so usmerjene pretežno v zagotavljanje institucionalne oskrbe, zato ne odgovarjajo več v zadostni meri na potrebe uporabnikov in nimajo ustreznih rešitev za populacijo odraslih do 65 let, zlasti tistih, ki potrebujejo večji obseg pomoči in neprekinjeno zdravstveno varstvo in nego. Pred vami je Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša rešitve oblikovane v desetletjih dela in iskanja sistemskih rešitev, ki bi omogočile, da bo dolgotrajna oskrba dostopna vsem, ki jo potrebujejo pod enakimi pogoji in v vseh okoljih ter v procesu v katerem bo uporabnik aktiven partner. Da bo kakovost usmerjena v krepitev in ohranjanje samostojnosti posameznika in spodbujanja njegove čim bolj aktivne vloge v zasebnem in družbenem življenju. Sprejem Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi bo mogoče vzpostavitev pogojev, da bo dolgotrajna oskrba v Republiki Sloveniji enotno sistemsko urejena, da bodo državljani s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih pravic. Možnosti izbire upravičence, ki bodo lahko pravico do dolgotrajne oskrbe koristili v oblike formalne oskrbe na domu ali formalne oskrbe v instituciji ali denarnega prejemka ali oskrbovalca družinskega člana. Za dostop do celostne obravnave tako v instituciji kakor na domu, za dostop do novih storitev, tudi storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitev e-oskrbe in za zagotavljanje višjega deleža javnih virov za dolgotrajno oskrbo, ki se za prvi dve leti zagotovijo iz proračunskih sredstev, v letu 2025, ko se bo dolgotrajna oskrba že izvajala v vseh oblikah in v vseh okoljih, pa se uveljavi poseben zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Za nami je dober mesec zakonodajnega postopka, ki je opozoril na pestrost stališč, mnenj in pogledov na način urejanja področja dolgotrajne oskrbe. Dejstvo je, da je kljub morebitnim različnim pogledom na področju dolgotrajne oskrbe vsem skupen cilj skrbi za posameznika, ki zaradi različnih vzrokov ne zmore več samostojno poskrbeti zase. Zakonodajni postopek je omogočil, da se predlagane rešitve dopolnijo in oblikujejo na način, da bodo lažje izvedljive, sistem pa predstavljal čim manjše administrativne obremenitve za vse deležnike. Za sprejetimi, do sedaj sprejetimi amandmaji se je zagotovilo višjo jasnost posameznih določb, odpravile tehnične nedoslednosti, bolje podroben zapis storitev v dolgotrajni oskrbi, omogočilo se je daljše prehodno obdobje v izvajanje pravic in s tem daljše časovno okno za nujno prilagoditev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje nalog na področju dolgotrajne oskrbe. Dobro vem, da s sprejemom zakona pravo delo šele začenja, a tega nas ni strah, saj vemo, da s tem gradimo boljši jutri za nas vse. Zahvaljujem se vam za konstruktivno razpravo in vas naprošam za vašo podporo Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Za boljši jutri vseh tistih, ki dolgotrajno oskrbo že danes potrebujejo in za boljši jutri vseh nas, ki jo bomo slej kot prej potrebovali. Hvala.

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! V razpravah o predlogu zakona smo večkrat slišali od različnih razpravljavcev kako dolgo že čakamo na ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Na zakon, ki bi ga morali sprejeti že včeraj, čakamo namreč že skoraj 20 let. Tudi po sprejetju tega predloga zakona, ki ga vladajoča koalicija tako rada predstavlja kot celovito in najboljšo uredite sistema dolgotrajne oskrbe doslej, bomo še naprej čakali. Predvsem bomo morali počakati na odgovor, na ključno vprašanje, zaradi katerega so se vsi dosedanji poizkusi ureditve dolgotrajne oskrbe tudi ustavili, kako bomo financirali pravice in storitve iz dolgotrajne oskrbe. Vlada je predstavila samo začasen model financiranja za katerega ni nobenega pravega razloga. Klub vztrajanju demokratične opozicije Vlada ni bila sposobna pojasniti (nadaljevanje) vir financiranja v obliki obveznega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo šele leta 2025. Še več, na naše vztrajanje, naj vsaj malo nakažejo, kako naj bi po njihovih idejah izgledalo to obvezno socialno zavarovanje, smo naleteli na popoln mrk pri predstavnikih vlade. Socialni demokrati menimo, da bi morali že danes in ne leta 2025 urediti sistemski vir financiranja, ki bo solidaren in pravičen za vse zavarovance, kjer bo vsak prispeval po svojih zmožnostih in imel pravico do enakih storitev ne glede na višino svojega prihodka ali premoženja. Skrbi nas, da bo na koncu večina stroškov storitev iz dolgotrajne oskrbe preprosto prevaljena na ramena uporabnikov in njihovih svojcev. Še naprej bomo morali čakati tudi na to, da bomo dokončno izvedeli, kakšne storitve in v kakšnem obsegu pripadajo posameznemu uporabniku iz sistema dolgotrajne oskrbe. Kljub temu, da je vlada z amandmajem k 14. členu vsaj malo bolj podrobno opredelila storitve iz dolgotrajne oskrbe, ki bodo na voljo uporabnikom, a kljub temu ne dovolj jasno, zato še vedno lahko zgolj ugibamo, kako bodo storitve dokončno opredeljene v pravilniku, ki ga bo pripravil minister. V členu zakona, ki bi moral biti jasen in razumljiv vsakemu posamezniku, se pri določitvi storitev uporablja beseda »zlasti«, kar nakazuje na to, da se pravice iz dolgotrajne oskrbe vendarle ne bodo v celoti opredeljene z zakonom, ampak s pravilnikom. To je za nas Socialne demokrate nedopustno in neustavno, saj bi morale biti pridobljene pravice na podlagi vplačanega prispevka iz obveznega socialnega zavarovanja jasno in dokončno določene z zakonom. Na to je med drugim opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Še vedno menimo, da niti dopolnjeni predlog zakona ne predstavlja celovito in integrirano dolgotrajno oskrbo, ki bi poskrbela tako za zdravstvene kot tudi socialne in psihološke potrebe starejših. Socialni demokrati tako nedodelanega in pomanjkljivega zakona, ki zgolj obljublja, da bo rešil probleme v prihodnosti ali pa v pravilnikih, ne moremo podpreti. Sprejemu tega zakona nasprotujejo tudi vsi ključni deležniki, med njimi tudi reprezentativna združenja občin, civilne organizacije, ki zastopajo interese starejših, in Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa močno skrbi, kako bodo sploh lahko uspešno implementirali tako vsebinsko in finančno pomanjkljiv zakon o dolgotrajni oskrbi. Ob tem opozori tudi, da bodo nosilci obveznega zdravstvenega zavarovanja morali od januarja 2022 plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za družinskega člana, zakonca in starša, ki je zavarovan preko njih, medtem ko so ti ljudje trenutno zavarovani preko prispevka nosilca in ne predstavlja dodatnega stroška. Vladajoča koalicija je pri sprejemu tega zakona Državni zbor ponovno spremenila v propagandni in glasovalni stroj, kjer sploh niso več pomembne in potrebne po dolgotrajni oskrbi ene izmed najbolj ranljivih skupin. Pomembno je zgolj samo zato, da se zakon sprejme, da se bo zadovoljilo kratkoročnim političnim interesom aktualne vlade. Ta vlada morda res dela, vendar pri tem predlogu zakona dela eno samo veliko napako, saj dobesedno izsiljujejo sprejem neučinkovitega, pomanjkljivega in v praksi težko izvedljivega zakona o dolgotrajni oskrbi. Negativne posledice tega tako slabo pripravljenega zakona pa bodo na žalost nosili uporabniki in njihovi svojci. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besed. Dober dan. Dolgotrajna oskrba je nekaj, kar si kot družba lahko in moramo privoščiti. Ne zgolj zaradi očitnih demografskih sprememb, temveč zato, ker kot družba nosimo odgovornost do vseh njenih članov. Zato je pomembno, da se dolgotrajna oskrba financira solidarno, torej preko prispevkov, ki proporcionalno bremenijo dohodke, in kjer kapital, torej delodajalci, tudi prispevajo svoj delež. Pomembno je, da v primeru, ko se dolgotrajna oskrba ne more v celoti kriti iz prispevkov, oskrbo sofinancira državni proračun, kot to na primer počne za pokojninsko blagajno.

kjer ni prekarizacije in kjer ni bogatenja na račun poceni delovne sile in nižanja standardov oskrbe, kjer ni nadstandardnih storitev za privilegirane, za premožnejše. In pomembno je, da je na ravni uporabnikov, dolgotrajna oskrba univerzalno dostopna, da so storitve na enaki ravni in da je zagotovljena popolna enakopravnost med uporabniki. Torej, enaka razpoložljivost, enaka dostopnost, enaka dosegljivost in enaka kakovost storitev za vse. Predlagani Zakon o dolgotrajni oskrbi predstavlja diametralno nasprotje tega, torej diametralno nasprotje tistega, kar na področju dolgotrajne oskrbe danes pri nas potrebujemo. Sistemsko in trajno ne ureja financiranja dolgotrajne oskrbe, ampak to prelaga na nek drug, zdaj neobstoječi zakon. Izvajanje je prepuščeno tržnim akterjem, kar pomeni zaostrovanje konkurence, vstop tujih multinacionalk, nižanje standardov in kakovosti oskrbe. Zakon predvideva prekarizacije delovne sile na področju oskrbe ter dodatno »espeizacijo«. Tak zakon lahko položaj starejših, ostalih potrebnih dolgotrajne oskrbe in delavcev v dolgotrajni oskrbi, na dolgi rok, zgolj in samo poslabša. sindikati in stroko v tradicionalni maniri vlade Janeza Janše, seveda ni bil usklajen, zakon pa tudi nima urejenega financiranja. Zakon o dolgotrajni oskrbi je račun brez krčmarja. Področje skrbstva tišči v tržni kot, preživetje zaposlenih oskrbovalcev in oskrbovalk pa postavlja pred vprašaj. Dodatno, z, kot temu sami pravijo, v navednicah, alternativnim izvajanjem dolgotrajne oskrbe, pa Vlada zdaj osvaja nov vrh antisocialne države. Svojo nesposobnost zagotavljanja kakovostnih in vsem dostopnih storitev dolgotrajne oskrbe, skrivajo za krilatico, da si ljudje tako ali tako želijo dlje ostati v domačem okolju. Trditev sicer drži, a kaj, ko jo Vlada onstran PR-ja, ne upošteva. Zakon bo v mesu živel takole: tudi če si starostnik želi v dom, pa tam zanj ni prostora, naj ga to ne skrbi. Vlada mu bo z zakonom svojo nesposobnost kompenzirala z drobižem in prostovoljcem. Najverjetneje tudi revnim upokojencem. Hvala za takšno alternativo. Zakon o dolgotrajni oskrbi v svoji zmedenosti in nedorečenosti vsak dan servisa novo medvrstično odkritje. V drobnem tisku je, na primer, Zavod za zdravstveno zavarovanje, izvajalec tega zakona, pred dnevi odkril novo nedopustnost. Nova odkrita nesramnost Vlade določa, da bodo nosilci obveznega zdravstvenega zavarovanja morali plačati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za družinskega člana, zakonca ali starša, ki je zavarovan preko njih. Več kot 65 tisoč ljudi, ki trenutno s svojim zavarovanjem krijejo zavarovanje tudi svojim bližnjim, bodo odslej plačevali slabih 28 evrov zavarovanja. Kaj dodaten obvezen strošek pomeni za materialno in finančno šibko gospodinjstva, si razložite sami. V Levici smo v popravek te vladne nepravičnosti pripravili amandma, ki ta škodljiv ukrep črta. Dokler zakonski predlogi s področja dolgotrajne oskrbe ne bodo odražali družbene solidarnosti, ne bodo odražali kolektivne odgovornosti do vseh in vsakogar, ne glede na njen ali njegov položaj, jim bomo v Levici nasprotovali. Dokler zakon ne bo dejansko pomagal uporabnikom, zagotovil vsaj eno dodatno varno zaposlitev, ponudil vsaj eno posteljo v domu ali kjerkoli, mu bomo nasprotovali. Torej, tudi tokrat. Hvala lepa. Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe so v vse večjem porastu in se spreminjajo glede na potrebe časa, v katerem živimo. Če so bile nekoč velike družine, ki so poskrbele za starejše, bolne ali invalide, se danes soočamo, da se je zaradi sprememb in načina življenja, so se družine začele spreminjati, tudi posledično zaradi služb, dejavnosti, življenja v mestih. Slovenija je na področju dolgotrajne oskrbe močno zaostajala in zaostaja za ostalimi evropskimi državami, ker še do danes nima enovitega zakona, ki bi sistemsko urejal to področje. Danes ga imamo pred seboj. Dolgotrajna oskrba je področje, ki so jo najpogosteje deležni starostniki, redkeje otroci in ljudje v srednjem življenjskem obdobju. Storitve dolgotrajne oskrbe ljudje potrebujejo, ker zaradi starosti, telesne ali duševne bolezni in invalidnosti niso zmožni v daljšem časovnem odboju opravljati osnovnih in podpornih dnevnih aktivnostih. Pri starejših ljudeh je zaznati veliko željo po oskrbi na domu. Slovenci smo znani po tem, da smo navezani na svoje nepremičnine oziroma dom in se težje sprijaznimo z menjavo okolja posebno v starejšem odboju življenja. Dom je v določenih primerih boljše okolje za oskrbo starejših, saj je to kraj čustvenih in fizičnih asociacij, spominov in udobja, odhod v institucionalno varstvo pa lahko povzroči depresivno počutje in stiske tako starejših pa tudi ostale družine. Oskrba na domu omogoča, da je družina skupaj tudi v času bolezni. Po statističnih podatkih Republike Slovenije za leto 2020 lahko ugotovimo, da v Sloveniji je bilo leta 2019 delež ljudi starejših od 65 let ali več 19,7 %. V januarju 2020 je ta delež znašal že 20,2 %. projekcijo za leto 2050, ki so bile narejene pa so napovedale, da naj bi se delež dvignil na 30%, prav tako se bo zvišal dežel starejših od 80 let, in sicer s 5 odstotnimi točkami v letu 2016 na 11,4 % v letu 2050, se pravi Slovenija je zelo hitro starajoča družba. Leta 2017 je storitve in denarne dodatke za dolgotrajno oskrbo koristilo 64.433 oseb, od tega jih je približno 35,5 %, to je okoli 22.900 koristilo denarne dodatke za storitve v institucijah. Delež ljudi, ki so koristili storitve dolgotrajne oskrbe na domu, pa je znašal 34,9 % oziroma nekje 22.500 ljudi. Prav tako so zabeležili, da naj bi približno 18.500 oseb koristilo denarne dodatke za različne storitve dolgotrajne oskrbe, se pravi del dolgotrajne oskrbe se že izvaja. Nekateri podatki tudi kažejo na to, da pomoč pri oskrbi zaradi funkcionalnih omejitev potrebujeta več kot 2 od petih oseb starejših od 65 let. Način financiranja dolgotrajne oskrbe se v posameznih državah Evropske unije razlikujejo, kar pomeni, da je lahko dolgotrajna oskrba del zdravstvenih in socialnih sistemov. V Sloveniji in še nekaterih evropskih državah se dolgotrajna oskrba financira preko javnih virov. Neobveznega oziroma prostovoljnega zavarovanja, obveznega socialnega zavarovanja ter zasebnih virov v drugih evropskih državah pa za financiranje dolgotrajne oskrbe ponujajo denarna nadomestila ali kupe, s katerimi plačajo formalno ali neformalno oskrbo. V času epidemije smo lahko začutili, da so starostniki, ko omejimo stike in druženje, še dodatno izpostavljeni osamljenosti. S pomočjo informacijske tehnologije bi bila osamljenost mogoče manj prisotna, saj bi se starejši namesto na obisku slišali svojci preko telefona. Spremembe in oblike dolgotrajne oskrbe se bodo uvajale postopno, nihče ne bo izpadel, za vse se bo poskrbelo. Poslanci Nove Slovenije-Krščanski demokrati bomo Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi podprli, ker prinaša najnujnejšo oskrbo vsem potrebnim pomoči. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim. Torej tretja obravnava Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi je pred nami. Za začetek naj ponovno izpostavimo izjavo ministra za zdravje, ki je dejal, da odsotnost Zakona o dolgotrajni oskrbi pomeni izgubo za tiste, ki potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe in so praviloma najbolj ranljivi. K obravnavi zakona smo, zato pristopili konstruktivno in z dopolnili poskusili izboljšali vsebino, ki je pred nami. Dolgotrajno oskrbo potrebujemo. Slabosti trenutne institucionalne oskrbe starejših so se na zadnje pokazale v času razglašene epidemije Covid-19 vemo pa tudi, da v Sloveniji ni zadovoljivo poskrbljeno za tiste, ki zaradi starosti duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih saj ni zagotovljena enaka ali primerljiva obravnava posameznikov glede dostopnosti do storitev. Dolgotrajna oskrba je po predlogu zakona zamišljena kot niz ukrepov storitev in aktivnosti namenjenih osebam, ki so, zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša številne dobre rešitve. Vrste storitev dolgotrajne oskrbe so razvrščene v več kategorij: pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih, zdravstvena nega vezana na osnovna dnevna opravila, storitve za krepite in ohranjanje samostojnosti in storitve e-oskrbe. Kot smo že povedali je smisel takega nabora storitev v omogočanju posameznikom, da čim dlje ostanejo v svojem domačem okoljem in jim ni treba iti v institucionalno oskrbo. Če pa se institucionalna oskrba izkaže kot edina primerna in nujna lahko posameznik izbira med drugimi načini izvajanja dolgotrajne oskrbe to je med bivalnimi enotami, oskrbnimi ali negovalnimi domovi, odvisno od tega kolikšen delež uporabnikov in oskrbovancev potrebuje pomoč za samostojno življenje in koliko jih potrebuje zdravstveno oskrbo. Način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe si bo pa lahko vsak izbral sam. Zakon ne določa omejitev pri vključevanju v dolgotrajno oskrbo v institucijah temveč sprošča sedanjo ureditev institucionalnega varstva starejših. V nižjih skupinah upravičenosti do dolgotrajne oskrbe se pa spodbuja prejemanje integriranih storitev na domu torej v krogu svoje socialne mreže. Pozdravljamo napor predlagatelja pri odpravi ene od trenutnih pomanjkljivosti tako, da se strmi k poenotenju meril za ugotavljanje potreb oziroma sposobnosti samooskrbe ker k poenotenju postopkov za ugotavljanje upravičenosti do posameznih pravic s področja dolgotrajne oskrbe. Koalicijska poslanske skupine smo k predlogu zakona vložile dopolnila. Eno pomembnejših je dopolnilo, ki omogoča, da od 1. 12. 2021 izvajalcem socialne varstvene storitve institucionalnega varstva odrastlih zagotovimo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica dviga plač zaposlenih v socialnem varstvu nedavno podpisanega aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost, zdravstvo in socialnega varstva. S tem želimo preprečiti prenos tega finančnega bremena na oskrbovance in njihove svojce.

Pred nami je zakon, ki smo ga čakali vrsto let. V stranki SAB smo želeli pri sprejemanju tega zakona sodelovati zelo aktivno. In na začetku tudi smo. Ne glede na to, da je zakon slab, smo se sestali z ministrom in sodelavci in povedali tiste ključne pripombe, ki bi jih bilo treba upoštevati zato, da bi zakon, ne bom rekla bi dober, ampak sploh lahko zaživel. Ta zakon je kot okvir brez slike. Po 20-ih letih imamo pred sabo zakon, ki postavlja več vprašanj kot rešitev oziroma odgovorov. Zakon o dolgotrajni oskrbi bi moral biti zakon, ki bi bil sprejet s čim širšo podporo tukaj v Državnem zboru in tudi civilne javnosti. Ta zakon je ravno nasprotno - nasprotujejo mu praktično vsi. Nasprotujejo mu tisti uporabniki, v glavnem so to ali pa v veliki večini so to upokojenci, nasprotujejo mu tisti, ki bodo morali na podlagi tega zakona dolgotrajno oskrbo izvajati. Pa razumi, kdor more. Največji problem pa je, po naše, seveda financiranje, ki ni dorečeno oziroma je dorečeno na način, da že danes vpeljujete nov javnofinančni prispevek, in to naj bo jasno. Vi ste tisti, ki boste gospodarstvo ali ljudi obremenili. Povedali niste samo za koliko.

SDS, Nova Slovenija, SMC, DESUS, SNS in ostali, ki boste danes to podprli, podpirate in uvajate nov javnofinančni prispevek. To je dejstvo. In verjetno je potreben, ampak morali bi danes povedati, koliko bo to koga stalo, koliko bo to koga obremenilo. Zakon v 132. členu jasno piše, da bo posebni zakon glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, mora biti uveljavljen do 30. junija leta 2025. In, spoštovane kolegice in kolegi, zakonov se ne piše na takšen način, da vse obveznosti preneseš na prihodnost. Skratka zakon je slab, zakon je rešuje praktično ničesar, nasprotujejo mu vsi deležniki zato, da vi na svojem seznamu naredite kljukico, da je zakon pripravljen. Slovenija in upokojenci si pač po naši oceni zaslužijo več in bolje. Bo naslednja vlada morala vse te stvari popravljati, ker se zakon preprosto ne bo dal izvajati. En mesec in pol približno v tem Državnem zboru traja razprava, se trudimo dopovedati, kaj so tiste stvari, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, da bi zakon bil izvedljiv. Če ste nas že poslušali, nas slišali vsekakor niste. In to pri zakonu, ki je izjemno pomemben in pri katerem bi res se morali potruditi, da bi našli čim širši dogovor znotraj Državnega zbora

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim.

V zakonodajnem postopku smo prisluhnili predvsem pripombam Zvezi društev upokojencev Slovenije. Tako smo v Poslanski skupini Desus v okviru druge obravnave vložili dopolnilo s katerim v sistem dolgotrajne oskrbe vključujemo prostovoljce. Projekt starejši za starejše je tako pozitiven, da ga nikakor ne smemo prezreti. Program vključuje vse starejše na način, da prostovoljci v lokalnem okolju sami najdejo ljudi, ki so pomoči potrebni in jim pomagajo. Z dostavo humanitarnih paketov, toplih obrokov, nakupa živil, hišnih opravil, prevozov k zdravniku ali v lekarno, druženj in spremstev. V Desusu zagovarjamo, da mora biti njihovo delo cenjeno in njihov doprinos še dodatno prepoznan. Če vprašamo ljudi kako želijo preživeti starost, bo večina rekla, da želijo živeti doma, dokler bo to mogoče in program starejši za starejše jim pri tem pomaga. Pozitivni učinki so obojestranski, tudi prostovoljci ostajajo aktivni in se počutijo izpopolnjene in koristne. Zato smo izredno veseli, da so sedaj tudi vključeni v Zakon o dolgotrajni oskrbi. Poslanski skupini Desus smo za tretjo obravnavo vložili tudi amandma s katerim bodo do e-oskrbe upravičeni vsi starejši od 80 let, ki sicer niso vključeni v dolgotrajno oskrbo, vendar živijo večji del dneva sami. Tudi tukaj smo prisluhnili predlogom zveze društev upokojencev Slovenije za e-oskrbo bodo starejši lahko dlje, varno in samostojno živeli v domačem okolju in to jim moramo v kar največji možni meri omogočiti. Trenutno so največje težave na področju dolgotrajne oskrbe zlasti v razdrobljenost pravic med različnimi predpisi, odsotnost enotno ocenjevalne lestvice, zapleteni administrativni postopki, odsotnost centraliziranega dostopa do informacij in nezadostna dostopnost do storitev v skupnosti. Na vse te izzive zakon odgovarja. Tudi financiranje je zagotovljeno do vzpostavitve obveznega zavarovanja sredstva zagotavlja proračun. Če pogledamo konkretno kar sem že nekajkrat izpostavil, oskrbovanec z demenco uvrščen v najvišjo kategorijo oskrbe, sedaj z oskrbo v instituciji plačuje okoli 900 evrov mesečno. Po sprejetju zakona bo plačeval samo tako imenovani hotelski del, ki bo znašal okoli 600 evrov mesečno, torej bo zakon ublažil finančno obremenitev marsikateri družini. Razumemo skrb in pomisleke ZZZS, saj jim zakon nalaga nove naloge, a verjamemo, da bodo zmogli, izjemno nas pa veseli, da smo uspeli, da se oskrbovalnine ne bodo dvignile na račun povišanja plač zaposlenih. Tudi ta del bo kril državni proračun. Epidemija je zelo nadzorno pokazala na neurejeno področje skrbi za starejše in druge pomoči potrebne ranljive skupine, in če kdaj, je danes skrajni čas, da to področje uredimo. Že v okviru prve obravnave zakona smo rekli, da zakon o dolgotrajni oskrbi ni ne koalicijski ne opozicijski, je pa izredno pomemben in ne dopušča prostora za kakršnekoli politični prestiž, zato je prav, da stopimo skupaj in dosežemo konsenz okoli tako pomembnega vprašanja. V poslanski skupini Desus bomo tudi v tretji obravnavi seveda zakon podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državna sekretarka z ekipo, kolegice in kolegi, vsem lep dober dan. Danes se končuje sprejemanje zakona o dolgotrajni oskrbi, za katerega se lahko strinjamo, da gre za enega najpomembnejših zakonov ne le v tem mandatu, temveč tudi skozi prizmo družbene odgovornosti in solidarnosti. Ravno iz tega razloga izražamo obžalovanje, da se zakon sprejema brez splošnega družbenega soglasja in usklajenosti s stroko ter civilno družbo. Popotnica za njegovo izvajanje v praksi je zato slaba. Še slabša pa je popolna nedorečenost sistemskega financiranja, ki je pravzaprav ključno vprašanje, o katerem bi morale že danes obstajati družbeno in tudi predvsem politično soglasje. Najbrž nismo preveč daleč od resnice, če postavimo tezo, da se je vladajoča koalicija namerno odločila, da finančni del dolgotrajne oskrbe preprosto preloži na eno od prihodnjih oblasti oziroma koalicij, katerakoli to že bo. Zakaj? Ker gre za najtrši oreh, ki ga v trenutni koaliciji ni uspelo pravočasno streti. Ali pa ga niso želeli streti. V zameno za to bodo državljanke in državljane prepričevali, da gre za narodov blagor in da nihče drugi razen njih samih v vseh teh letih ni uspel zakona pripeljati pod parlamentarno streho. A vprašajmo se za kakšno ceno. Za ceno tega, da ključne zadeve ostajajo nedorečene in da se ne ve, kdo bo ta zapitek plačal. Najpogostejša in glavna kritika, na katero opozarjajo tako rekoč vsi, ki so podali stališče o zakonu, je, da brez uvedbe zavarovanja in novega sistemskega vira financiranja je zakon prazna lupina, saj ni zagotovljene dolgoročne vzdržnosti. Stroka opozarja tudi na nedodelanost, nejasnosti, preveč je prepuščeno raznim pravilnikom, premalo pozornosti pa se že sedaj posveča perečemu kadrovskemu primanjkljaju. Ekonomsko-socialni svet oziroma socialni partnerji pa tako ali tako niso imeli besede pri snovanju zakona. Če bi na vladni strani obstajala želja, da bi za mizo povabili vse zainteresirane deležnike in se poskusili z njimi pogovoriti ter uskladiti, verjamemo, da bi bilo danes več odgovorov kot je vprašanj, tako je pa, ravno obratno, več vprašanj kot odgovorov. Zato je hitenje s postopkom sprejemanja po naši oceni doseglo nasprotni, negativni učinek. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev v prejšnjih fazah zakonodajnega postopka zakonu nismo strogo nasprotovali. Smo pa opozorili, da zakon v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka potrebuje izboljšave. Opozorili smo tudi, da bi veljalo izkoristiti vse poslovniške možnosti, da se predlagane rešitve analizirajo in predelajo v čim širšem dialogu z zainteresiranimi deležniki, do tega pa žal ni prišlo. Ravno obratno, priča smo bili skrajševanju rednega postopka ter izključevanja strokovnih mnenj, tudi tistih, ki opozarjajo na to, zakaj in v katerih delih zakona ne bo mogoče izvajati. Če ponazorim, Zavod za zdravstveno zavarovanje je dne 3. 12. na Ministrstvo za zdravje naslovil poziv za odpravo neskladnosti in napak v predlogu zakona. Navajam: »Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije / nerazumljivo/ trenutnih določb predloga zakona ugotavlja nove pravne praznine, neskladnosti in nejasnosti, ki jih bomo v prihajajočih dneh še dodatno izpostavili in naslovili«. / nerazumljivo/ tudi v praksi izkazalo, da je zakon, ki se ga danes sprejema, nedodelan, pomanjkljiv in predvsem finančno prazen, bo treba odgovornost iskati pri njegovih predlagateljih. Poslanski skupini nepovezanih poslancev takšnega predloga žal ne moremo podpreti. In poudarjamo, da naše opozorila ne pomenijo, da dolgotrajna oskrbe ne potrebujemo ali da gre za namerno rušitev predlagane zakonske ureditev.

Lep dober dan vsem prisotnim, še posebej predstavnikom vlade in vam, predsedujoči, v dvorani. Demografska slika Slovenije je že nekaj let, riše podobe, ki smo prebivalci Slovenije, da smo prebivalci Slovenije vse starejši. Naraščanje starejšega prebivalstva pa postavlja v ospredje vprašanje ali se je država v zadnjih 10-ih letih ustrezno odzivala na potrebe starajoče se družbe. Seveda se ni. S starostjo pride tudi drugačne potrebe. Vedno več starejših bo ali že potrebuje pomoč pri vsakdanjem življenju. Treba se je zavedati, da današnje družbene spremembe terjajo hitrejša prilagajanja. Mi pa smo pri prilagajanju zatajili na skoraj vseh področjih. Leta in leta smo zanemarjali potrebe starejših in jih na skrivaj postavljali na **10. Veliko govorimo o nasilju nad ženskami, otroci in tudi živalmi, a o nasilju nad starejšimi pa modro molčimo. Na trenutke se mi zdi, da so mnogi starejši, da jih razumejo kot breme družbe. Star človek ni breme družbe, ampak mora biti enakovreden član družbe. Težko bi našli koga, ki še ni slišal, da so domovi za ostarele / nerazumljivo/. Da ne bi poznal koga, ki je želel svojca dati v dom, pa je svojec prej umrl, preden je dobil mesto v kateremkoli domu. V zadnjih mesecih beremo srce parajoče zgodbe starejših, ki živijo v razpadajočih hišah in nimajo za kruh, na teden ali na dan, kaj šele za kurjavo. Rešitev nikakor ni v tem, da bomo s prstom kazali, kaj kdo ni naredil, pa bi moral. Če vam naštejem vse ministrice, ja, v večini so bile to ženske, ki so dolgotrajno oskrbo dajale na stran, ne bo v Ljubljani ali nekje na podeželju zrastel nov dom za starejše. Če vam nanizam vse zgrešene analize, ki so zgolj skozi okno vržen denar, ne bo izboljšal stanja na tem področju. Vsi nekaj s prstom kažete na nekoga, a dejstvo je, da obravnavamo zakon, ki bi moral biti sprejet že pred desetletji. Nemogoče je verjeti, da bo kdorkoli sproduciral zakon, ki bo všečen vsem. To ni šans, a nekje je treba začeti. Dobro bi bilo, da tukaj in zdaj ter končno zakopljemo prvo lopato. Stanje na terenu je resnično grozno zaradi dolgoletnega zavestnega zanemarjanja tega področja. Prav veseli smo, da je naša pobuda o Osilnici doživela tudi epilog. Prvi korak je narejen, torej se vse da, če se le hoče. S predlaganim zakonom bodo vsi ljudje imeli možnost koriščenja enakih pravic različnih uslug iz sistema dolgotrajne oskrbe. Zakon tako uvaja pravico do storitve na domu, oskrbovanje družinskega člana, denarnega prejemka za dolgotrajno oskrbo in institucionalnega varstva. Denarni prejemek se bo dodelil glede na oceno upravičenosti, ne oziraje se na velikost premoženja. Navsezadnje je pomembno vprašanje, ali bomo dajali prednost oblikam pomoči v domovih za ostarele ali pomoč v domačem okolju oziroma bomo obe področji poskušali obravnavati enakopravno. Obravnavani zakon daje možnost poljubni izbiri pravic. V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke stojimo na stališču, da je treba poskrbeti, da starostniki čim dlje ostanejo v njim ljubem okolju. Institucionalno varstvo pa naj bo uporabno le v skrajnem primeru. Gre za dobre rešitve, ki dajejo tudi signal navzven, da to niso več objekti, ki so(?) jih včasih poimenovali hiralnice(?). Mislimo pa, da bi se moralo več poudarka dajati na dopolnilni dejavnosti na kmetijah, v obliki izvajanja programa socialnega varstva. Na ta način bi ohranili življenje na podeželju, ustvarili nova delovna mesta in poskrbeli za starejše. Le še birokracijo okoli pridobivanja različnih dovoljenj bi morali urediti. če sem prav razumel ustvarjalce zakona, se pripravlja pilotski projekt, ki bo naredil ravno to. Torej ostaja upanje, da bo slovensko podeželje zaživeli in ljudje ne bodo odhajali v sosednje države, ker si le tam lahko privoščijo dom. Modro bi bilo razmisliti tudi v tej smeri, da bi po vzoru kakšnih drugih držav, mesta, ki propadajo in nimajo več aktivne gospodarske infrastrukture, / znak za konec Jabolko spora je financiranje dolgotrajne oskrbe. Vlada trdi, da bo šel denar iz proračuna, a bo treba dolgoročno razmisliti o kakšni drugi poti financiranja. Dela je še veliko, zato ni časa za to, da se kregamo o vejicah in pikicah, ter katero željo niso ustvarjalci zakona upoštevali. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Alenka Jeraj bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Lep pozdrav, hvala za besedo. Slovensko prebivalstvo je eno najstarejših na svetu, to pomeni, da čedalje več ljudi potrebuje pomoč, tako zdravstveno, kot pomoč pri vsakdanjem življenju. Sloveniji je delno ureditev na področju dolgotrajne oskrbe nepregledna. Pravice urejajo različni predpisi. Obstajajo različne vstopne točke in različni postopki ocenjevanja potreb. Z novim zakonom se bo le to poenotilo, določa se enotna vstopna točka, to je ZZZS, ki oceni upravičenost do dolgotrajne oskrbe in izda odločbo o odobritvi dolgotrajne oskrbe. Najvišji delež dolgotrajne oskrbe je še vedno formalna oskrba v instituciji, ki temelji predvsem na tako imenovanem zdravstvenemu delu in ni dovolj prilagojena posamezniku. Poleg tega se dostop do storitev razlikuje po regijah in med urbanim in podeželskim okoljem, kar velja zlasti za storitve v skupnosti in na domu. Ideja je, da starejši čim dlje ostanejo doma, ker si tega tudi sami želijo in se jim tam omogoči kvalitetno bivanje in nudi pomoč, ki jo potrebujejo. Dolgotrajna oskrba predstavlja niz storitev, ukrepov in aktivnosti namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnost, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri upravljanju osnovnih in podpornih dnevnih pravil. Kaj je dolgotrajna oskrba je zapisano v 14. členu zakona, kjer so opredeljene storitve dolgotrajne oskrbe, in sicer pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, kot so prehranjevanje, prehranjevanje, pitje in hranjenje, osebna higiena, oblačenje, gibanje. Drugič, pomoč pri podpornih dnevnih aktivnostih, kot je pomoč pri gospodinjskih opravilih, pri nakupi živil in življenjskih potrebščin, pripravi in postrežbi obrokov. Tretjič, storitve zdravstvene nege vezane na osnovna dnevna opravila, kot je spremljanje vitalnih funkcij in drugih parametrov, spremljanje zdravstvenega stanja, pripravi in nadzor nad jemanjem zdravil. četrtič, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti kot so storitve namenjene krepitvi in ohranjanju funkcionalne sposobnosti, svetovanje za prilagoditev bivalnega okolja, storitve posdiagnostitčne podpore osebam s težavami v telesnem in duševnem zdravju. Predvidena je tudi oskrba katere storitev obsegajo zlasti pripomočke in storitev informacijske-komunikacijske tehnologije in storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti upravičencev v domačem okolju. Izvajalci dolgotrajne oskrbe so javni zavodi, ki te storitve svojim kadrom in kapacitetami opravljajo že sedaj, na primer domovi starejših občanov, predvideva pa se še negovalne domove in druge ustanove bivanjske skupnosti, ter opravljajo lahko tudi druge pravne osebe ter samostojni podjetniki, posamezniki in fizične osebe in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Posebna nova oblika dolgotrajne oskrbe na domu je oskrbovalec družinskega člana, ki bo prejel delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 1,2-krantika minimalne plače, kar mu bo nakazoval ZZZS. Ta inštitut bo uveden v letu 2024, enako bo takrat uveden denarni dodatek, ki na nek način nadomešča dodatek za pomoč in postrežbo. Vsi, ki bodo izvajali dolgotrajno oskrbo bodo morali opraviti posebna izobraževanja in usposabljanja v kolikor se za to niso šolali. Že sedaj in tudi v prihodnje pa bodo dolgotrajno oskrbo izvajali posamezniki z različnimi profili od socialnih delavcev, socialnih gerontologov, medicinskega osebja in tako naprej. V zakon smo vključili tudi prostovoljce ZDUS-a, ki že sedaj pomagajo starejšim v okviru projekta starejši za starejše. Tudi ti bodo morali opraviti obvezno usposabljanje. Za vsakega prejemnika dolgotrajne oskrbe bo zadolžen koordinator dolgotrajne oskrbe, ki ima izobrazbo iz teh področjih, ki sem jih naštela in bo pripravil izvedbeni načrt, nadzoroval in evalviral izvajanje. Vse obstoječe oblike domovih za starejše, patronažna služba, pomoč na domu ostajajo, se pa vključujejo v enoten sistem. V poslanski skupini SDS smo zadovoljni, da je Vlada pod vodstvom Janeza Janše po 20-ih letih neuspešnih poskusov pripravila Zakon o dolgotrajni oskrbi in ga bomo z veseljem podprli. Hvala lepa. Jani Möderndorfer bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. **JANI

tako pravi ta vlada, mudi se, mudi se, mudi se in to tako neizmerno hitro, da ni važno kakšen bo zakon, kako bo zgledal, kaj bo notri pisalo, samo za ceno tega, da se zakon sprejme. **PODPREDSEDNIK

zato, ker v resnici vse to, kar obljubljajo, da bo ta zakon prinesel, ker je ta nujno, bo prišlo šele čez eno leto oziroma čez dve leti in pol. In prav to je eden od razlogov, da seveda vidimo, zakaj se ta škandaloznost tako odseva. Gre za popolnoma polizdelek, ki je v bistvu eno navadno ogrodje nekih predlogov, ki jih bo v resnici kasneje urejal pravilnik, in še to od tistega ministra, ki bo nekaj vedel o tem ali znal povedati, kaj bodo te pravilniki v resnici določali, kakšne bodo pravice, kakšen bo obseg. In to je v bistvu neke vrste bianco menica zato, da se prepušča volji, vzgibom, znanja nekega ministra, ki šele pride. Upam samo to, da minister, ki pride, da bo nekaj vedel o dolgotrajni oskrbi in tudi razumel dolgotrajno oskrbo. To je vse, kar nam preostane. Zakaj to govorim? Vlada bo v bistvu s tem zakonom poteptala vse. Ustavo, Zakonodajno-pravno službo, istočasno tudi seveda vse pravne akte in, kar je najbolj pomembno, izvajalce in uporabnike, ki so del tega sistema dolgotrajne oskrbe, ki jo bojo uporabljali. Samo zato, da bo na koncu naredila eno preprosto kljukico, in to v Bruslju, opravljeno, imamo zakon, ki govori o dolgotrajni oskrbi, zato, da lahko pridobimo ta sredstva. Vendar temu Bruslju in domačim ljudem ne pove, preprosto ne pove resnice. Zato jo bom tudi jaz povedal namesto nje, vlade, ki v resnici nima tega poguma. Da, v resnici čez eno naj bi imeli institucionalno varstvo, ki ga, mimogrede, že imamo danes, in čez dve leti in pol bomo imeli denarni prejemek oziroma družinskega člana oziroma dolgotrajno oskrbo na domu, pa še to boste čakali vse skupaj do 1. julija 2024. Zato smo v LMŠ predlagali spremembe v obliki amandmaja, ki ta datum premika na 1. januar 2023, da bomo vsaj čez eno leto vsaj te stvari dobili, s katerimi se vlada hvali in jih noče v resnici dati. Zakaj? Ker ne zna. Ker noče. Ker ne prizna in tudi ne pove, da vam v resnici nič ne daje. Pred volitvami se pač preprosto tega ne pove. Preprosto se ne pove, da gre za obvezno zavarovanje, ki ga bo moral plačati vsak, ki bo seveda imel prihodke. Vendar ne pred volitvami, in še to zakaj? Zato, ker potem bi morala povedati, kolikšen bi bil ta prispevek in na osnovi česa in v kakšni obliki. In tega ne zna, noče, ker se zaveda, da lahko izgubi volitve. Zato boste v resnici danes poslušali ene same samohvale. Samo hvale o sebi, kako po 20-ih letih je SDS omogočil, in pa ta koalicija, seveda dolgotrajno oskrbo. Ampak vsega ne bo nič. V resnici nobenih pravic, ničesar, razen besed. No, v tem je ta koalicija dobra – v prodajanju besed. Mi tega zakona ne bomo podprli.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 V razpravo dajem 3. člen in amandma poslanskih skupin Levica in LMŠ. Želi kdo razpravljati? Ne želi, zato zaključujem razpravo. Siter, izvolite.

Dobro, ne želi nihče več razpravljati. Nadaljujemo in zaključujem razpravo. V razpravo dajem 5. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo tukaj razpravljati?

(Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 10. člen in amandma Poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Nepovezanih poslancev. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 11. člen in amandma Poslanskih skupin SD, LMŠ, SAB in Nepovezanih poslancev ter amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? da ne. Zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 146. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati?

Hvala lepa, predsednik. Torej to dopolnitev 33. člena, ki smo ga v Poslanski skupini Desus vložili se nanaša, da se financiranje e-oskrbe iz letnega zneska oziroma enot, ki je bil dogovorjen v osnovnem zakonu prenaša na mesečno, da se to določi in sicer do največ 31 mesečno in na posameznega opravičenca ter da je vključno z enkratnim stroškom do 50 enot za namestitev opreme. Drugi del šestega in sedmega odstavka se pa ravno tako na pobudo Zveze društev upokojencev ta storitev e-oskrbe nekoliko širi tudi na druge zavarovane osebe stare 80 let in več, če pristojni Center za socialno delo poda mnenje, da oseba pretežni del dneva biva

V razpravo dajem 34. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. razpravo dajem 42. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 59. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo.

Prosim za pozornost v dvorani! V razpravo dajem amandma Poslanskih skupin NSi, SDS in SMC za novi 127.a člen. Želi kdo besedo? Ja. Alenka Bratušek, izvolite, imate besedo. Se opravičujem, ker bom rekla očitno skoraj nobenega ne zanima povedati kaj boste v tem zakonu spreminjali kljub temu, da je koalicija vložila cel kup amandmajev. In smo pri nas pričakovali, da jih tudi obrazložite nam in javnosti poveste kaj se dogaja. Ta konkreten amandma

Vprašanje, če rešitev, ki jo predlagate, spada v ta zakon. Veliko vprašanje. Drugo, to rešujete pravzaprav zelo kratkoročno,

TANKO:** Ja, tako. Želi še kdo pri 127.a členu besedo? Ne želi. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 128. člen in amandma poslanskih skupin NSi, SDS in SMC.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

bomo o vseh amandmajih k tema dvema členoma razpravljali skupaj. V razpravo dajem torej dva amandmaja poslanskih skupin NSi, SDS in SMC za novi 128.a člen in k 154. členu ter dva amandmaja poslanskih skupin LMŠ, SD in Nepovezanih poslancev k 154. členu. Kolegica Bratušek, imate besedo. Izvolite.

se greste sprejemanje tako pomembnega zakona. Ampak kakorkoli, še enkrat povem, da tukaj nekako začasno rešujete to kar se vam je prvotno zdelo koristno in razumno obesiti na oskrbovance domov za starejše. To je dvig plač zaposlene v DSO. Ta rešitev je parcialna. Mi smo predlagali amandma v proračunu, k proračunu, kjer bi zagotovili denar v proračunu, vi boste pač zdaj tukaj zajedli v denar, ki ste ga zagotovili za dolgotrajno oskrbo v proračunu. Kaj bo za to manj, ne vem. Mogoče boste uspeli danes povedati. Dejstvo je, da je denarja za dolgotrajno oskrbo v proračunu zagotovljeno več kot katerokoli leto prej. To je dejstvo in to je dobro. Ampak zdaj s tem amandmajem pač teh 16 milijonov namenjate za nekaj drugega kar je bilo prvotno predvideno. Naš predlog je bil, da se na zagotovljen denar v proračunu zagotovi dodatnih 16 milijonov. To je prva stvar. Druga stvar. V Zakonu o dolgotrajni oskrbi ni zagotovljenega sistemskega financiranja oziroma je zagotovljeno na način, da nihče ne ve koliko bo leta 2025 to stalo. Dejstvo je, da uvajate nov prispevek, dejstvo je. Dejstvo je, da boste, če se bo naslednja Vlada tako odločila, lahko s tem prispevkom obremenili gospodarstvo ali ljudi. Se pravi, nihče ne ve kdo bo zagotovil denar, ki je za dolgotrajno oskrbo, tako ste zapisali v zakon, leta 2025, potreben. Prav in pravilno bi bilo, da danes v zakonu napišete, to bo tudi leta 2025 stalo toliko in toliko, za to se uvaja nova obvezna dajatev in se tudi pove kdo bo nosil breme te dajatve in kolikšna bo ta dajatev. Takšen način kot ste obrali danes, je neodgovoren, seveda pa ne morete ubežati od tega, da je prav ta Vlada, prav ta koalicija tista, ki je nov prispevek uvedla. To je dejstvo. To je dejstvo. 132. člen jasno določa, da je do 30. junija leta 2025 potrebno samo povedati, kdo in koliko. Samo to.

Vem, ampak mi ne govorimo zdaj o nobeni prispevni stopnji in ne vem o čem, ampak samo o tem, da se bo to pokrilo, ta razlika, zato, da se ne bodo oskrbnine dvignile, iz proračuna. **MAG. ALENKA BRATUŠEK (PS SAB):** Ja, saj to vam razlagam, da je problem, spoštovani predsedujoči. Ker ne govorite, koliko se bo prispevna stopnja dvignila, ampak samo, da se bo. Tudi zato, da bomo te plače zagotovili. Zakaj? Zato, ker si preprosto ne upate povedati, da uvajate nov prispevek. Ampak to je dejstvo. Pika. Res je, o tem ne govori 128. člen ali pa 128.a člen, ampak govori 132. člen. Ampak če stvari, ki so v zakonu zapisane, in teh 16 milijonov je nova obveznost v tem zakonu, potem je na drugi strani treba povedati tudi,

Pa nihče ne pove, od kje jih boste dobili in kako. Zdaj, če je 16 milijonov toliko malo denarja, ne vem. Zato sem to povezala v virom, ki ga napovedujete, to pa je obvezna dajatev. Jaz mislim, da je to še kako smiselno. Ker ta zakon nima samo dam, dam, dam, kot se vi hvalite, zagotavljal bo, zagotavljali bomo, naredili bomo, ampak na drugi strani ima tudi stran, ki bo morala zagotoviti te prihodke. Zato to poudarjam. In leta 2025 uvajate nov javnofinančnih vir – obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, to je dejstvo.

Jaz ne morem razumeti, podpredsednik Tanko, zakaj se namenoma spravljate v konflikte s poslanci. A prav uživate v tem, da nas znervirate in da imate konflikt?

poslovniško prakso se lahko pri prvih členih razpravlja širše. Danes ste zlorabili svoje vodenje in poslancem niste dovolili, da bi v okviru tretje obravnave tega zakona povedali tudi širše. Stvari so povezane. Kolegica, samo trenutek. Prebral sem vam določbo Poslovnika, ki ureja razpravo za tretjo obravnavo. Nič drugega. In … Seveda, zato ker bi vam rad povedal. In od vas ne pričakujem čisto popolnoma nič drugega kot da se držite poslovniških določb pri tretji obravnavi. Nič drugega. Če vam ni kaj jasno, vam lahko kdorkoli kaj pove o tem. Imate službe Državnega zbora, imate svojo strokovno službo, lahko vam še kdo drugi kaj pove. Ampak razpravo vodimo po poslovniku, ki ureja tretjo obravnavo. Prvi odstavek 140. člena natančno predpisuje vsebino. In kolegica Bratušek naj govori

amandma. Izvolite, imate besedo za nadaljevanje postopkovnega vprašanja. **MAŠA KOCIPER (PS SAB):** Gospod predsednik, ne pomnim kdaj v hiši v mojem času je predsedujoči sredi postopkovnega predloga poslancu vzel besedo, ne pomnim, da se je to kdaj zgodilo. Vi ste ne samo kolegici vzeli besedo med razpravo, ampak meni med postopkovnim. Moj postopkovni predlog je, da spoštujete dolgoletno prakso Državnega zbora, kjer se lahko pri prvih členih zakona razpravlja širše. Kar se pa tiče razprave moje kolegice Bratušek, je pa razpravljala striktno o problematiki financiranja, ki je urejena v več členih in se členi med seboj povezujejo in zato je težko razpravljati tako ozko kot ste si vi zamislil, da bi skrajšal to razpravo. In vam povem, ko bom na vrsti za amandma, bom širše razpravljala in vi mi to ne morete preprečiti,

Zahtevam, da v skladu s poslovniško prakso, ki jo upoštevamo že leta in leta, vi ste jo pa zelo zagovarjal, pustite poslancem, da na začetku razprave pri prvih členih razpravljajo širše. Ker tega niste dopustil boste zdaj, upam, malo manj pikolovski pri vsakem posameznem členu, če razpravlja poslanec o neki problematiki širše. Ti ne moreš razpravljati o problematiki financiranja samo v okviru tega amandmaja, ampak se navežeš tudi na vse ostalo in vedno ste zagovarjal, da najpomembnejša pravica, ki jo ima vsak poslanec v tem parlamentu, je pravica do proste razprave. Od kar te pa vi podpredsednik se pa v to vtikate kar naprej in nam jemljete to osnovno pravico, da govorimo. In prosim, da ne prekinjate več kolegov in prosim, da dovolite, da se razpravlja v okviru tretjega branja tako kot smo vedno razpravljali. Hvala lepa. Imam še 56 sekund. **PREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Kar zadeva moja stališča in moje razprave v prejšnjih mandatih 2000 in naprej, imate vse tam dostopno v arhivu Državnega zbora, poglejte si. Jaz nisem nič zahteval, nikoli nič zahteval kaj posebej, vedno sem zagovarjal pravila dela Državnega zbora, kadar jih nisem so predsedujoči vedno ukrepali in izrekali ukrepe tako kot jih sedaj jaz. Sicer pa tako, ta Poslovnik, kolegica Kociper, velja od leta 2002. 2002. Ima daljšo parlamentarno prakso kot katerakoli druga praksa. Določbe so jasne, popolnoma jasne in če želite karkoli spremeniti, imate vso možnost, da daste na Komisijo za Poslovnik zahtevo za spremembo poslovniških določb, nič drugega. In ne se tukaj ukvarjati z mano, jaz nisem predmet tega, jaz zagovarjam Poslovnik, če boste določili, da je možno v tretji obravnavi pri kateremkoli členu 120. razpravljali širše in o vsebini zakona in tako naprej, pač se bo to tako tudi delalo, če pa ne bo, če

Poglejte, saj to je že vse skupaj nesmiselno na nek način. Dejstvo je, da vi omejujete delovanje Državnega zbora. Dejstvo je, kot je povedala kolegica Kociper, da se je vedno doslej razumevalo to poslovniško določilo tako, da se ob prvem amandmaju lahko razpravlja tudi nekoliko širše. Zato sem jaz prišel v dvorano, sedel in čakal in bil pripravljen na razpravo. Ko sem videl kam pes taco moli in ste kolegu iz Levice dobesedno odvzeli besedo, sem rekel se k besedi ne bom javljal, ker nima smisla. Potem je gospa Bratušek skušala slediti vašim zahtevam in razpravljala zgolj o členu, ampak seveda so stvari financiranja povezane, mi ne moremo govoriti samo o enem členu, če dva člena govorita o financiranju. In ni razpravljala dejansko nič širše od člena, pa ste ji ravno tako vzeli besedo, sredi stavkov prekinjate. Se pravi niti misli se ne sme povezati. Kako bomo potem govorili? Niti misli ne moremo povezati z nekim določilom, ki se mogoče dotika tudi nekega drugega določila. In gospod Tanko, vi kršite temeljne demokratične pravice v Državnem zboru in prepovedujete

»V tretji obravnavi Državni zbor opravi razpravo o posameznih členih predloga zakona ha katerem so vloženi amandmaji ter glasuje o amandmajih in predlogu zakona.« To je določba, ki jo je napisal gospod Potrč ali pa tovariš Potrč. In upam, da ste ponosni, naslednik vašega cenjega vodje poslanske skupine iz tistega obdobja, kjer se je ta poslovnik oblikoval in sprejemal. Točno to piše in nič drugega nisem prebral in zahteval od kogarkoli, ki tukaj razpravlja. Lahko pa razpravlja, kolega Koprivc, o o novem 128.a členu in 154. členu. Ta dva sta pa povezana, ker sem prebral oba skupaj in o amandmajih k obema tema členoma lahko razpravljate. To se pravi za novi 128.a člen in pa k 154. členu so pa tudi amandmaji. To je to. In nič drugega ni tukaj. In tudi nobenemu ni treba biti nič žalosten, tako je določeno že skoraj 20 let. Že skoraj 20 let od leta 2002.

kot ga vi tolmačite. Torej lahko razpravljamo o posameznih členih predloga zakona. Torej, razpravljamo o posameznih členih ti so pa povezani z drugimi. In drugače se o zakonu ne da razpravljati. Noben členi ni sam po sebi kot tak. Torej, trdim, da napačno to tolmačite. In drugo, jasen dogovor med vsemi poslanskimi skupinami, da predsednik vodi sejo nevtralno. Če hoče besedo se moram sam priglasiti k besedi. Drugače pa mora sam voditi sejo. Tak je popolnoma jasen dogovor in mislim, da se ne držite dogovorov in da dejansko sekate razpravo. Prosim vas, da vodite to sejo

delam točno po Poslovniku. Prebral sem določbo, ki to ureja in tudi želim, da tako kolegi poslanci razpravljate. Upam, da pač to nedvoumno določbo, to

Tudi če se striktno držite pač tega člena, tudi če se ne držite dogovora, ki je doslej veljal, da se ob prvem amandmaju lahko nekoliko širše razpravlja ponavljam še enkrat, da ste kolegici Bratušek vzeli besedo brez pravega razloga. Namreč, seveda razpravlja se o določenem členu, ampak stvari so povezane med seboj. In ko se govori o financiranju je seveda povsem normalno, da se vprašamo tudi kaj je na prihodkovni strani, tudi če to sosednji drugi člen obravnava. Gospod Tanko vi, ponavljam še enkrat, zlorabljate mesto podpredsednika za omejevanje možnosti razprave opoziciji. In prosim, da niste žaljivi do naših predhovnikov, do spoštovanega gospoda ali pa tovariša, kot želite, Potrča in ne vpletate teh stvari zraven, ker nimajo nobene veze. Predvsem pa vi se usedite v svoj stol in tam lahko govorite o ponosnih naslednikih in o komerkoli hočete. Ko pa vodite državni zbor se pa teh vrednostnih sodb vzdržite, ker je to nedopustno in neokusno kar počenjate. Hvala lepa. Kolega, predvsem bi želel, da ste pri svojih navajanjih precej precizni in natančni, sploh kadar gre za postopkovne predloge.

To je drugo. Dolžan sem opozoriti, ker po Poslovniku, če boste pogledati mislim, da je to 75. člen, da v besedo sega tistemu, ki govori samo predsedujoči, to je 75. člen in sicer drugi oziroma tretji odstavek. Poglejte, to je določeno v Poslovniku. Edino predsedujoči ima pravico, da komurkoli seže v besedo.

dokapitalizacija in podobne stvari niso stvar postopkovnega predloga. **PRIMOŽ SITER (PS Levica):** Bomo dokapitalizirali dolgotrajno oskrbo nekoč drugič mogoče. Poglejte, dva ključna problema in pri teh dveh ključnih problemih ste poslance ustavili v razpravi. Ustavili ste mene na začetku ravno pri členu, ki problematizira privatizacijo in »espeizacijo« na področju dolgotrajne oskrbe. Ustavili ste kolegico Alenko Bratušek, ko je spregovorila o pomanjkanju oziroma nezadostnem financiranju. Dejstvo Dejstvo je, da se tovrstne kršitve dogajajo samo, ko sedite na tem stolu vi. Moje postopkovno vprašanje je glede na to, da ste svojo izmeno začeli ob 10. uro kdaj jo zaključite? Podpredsednik, imate dvo urne izmene

SAB):** Hvala. Saj človek lahko razume to živčnost glede na zmedo, ki vlada ob sprejemanju zakona seveda lahko razumemo to živčnost. Sedaj bom pa prebrala naslov člena.

Moje vprašanje se glasi od kod bomo financirali teh 16 dodatnih milijonov? Ali bomo tudi to financirali z novim prispevkom, ki ga uvajate? Ali je to tako težko razumeti, da je povezano, da moraš povedati od kje boš dobil denar, če hočeš nekaj plačati? Ta amandma je prišel v zakon po pritiskih opozicije, da razumen dvig – tako ste vi to imenovali – oskrbnin v DSO ne prevalite na uporabnike. Mi smo z amandmaji želeli zagotoviti to v državnem proračunu, niste bili za, glasovali ste proti, potem ste pa po pritisku javnosti ugotovili, da smo imeli prav in sedaj v ta zakon na silo tiščite še financiranje plač za ljudi, ki so tam zaposleni in teh 16 milijonov bo treba nekje najti. Teh 16 milijonov bo treba zagotoviti in zato je teh 16 milijonov še kako povezanih z novim prispevkom, ki ga uvajate hočete to slišati ali nočete to slišati.

Nova prispevna stopnja, ki bo obremenila delodajalce za odstotek, dva, tri, pet, ne vem koliko. Toliko, kot se bo nova vlada odločila, ker bo morala sprejet zakon, tako ste zapisal. To ni, ali bo uveden ali ne bo uveden. Bo uveden, ker ste zapisali, da mora bit uveden in to naj bo jasno. Pa lahko se prestavljate, pa skačete po stolih, kolikor hočete, da ni to res, pa ne vem kaj. 132. člen jasno določa te stvari. Tako pač je. Zakaj tega jasno ne zapišete, da to pomeni, po naših izračunih 1,2 % višjo prispevno stopnjo. Zakaj to ne napišete? Zato ker pač ne upate povedat gospodarstvu, da namesto, da ga boste razbremenili, kot obljubljate, ga boste še malo dodatno obremenili. To je vsa zgodba. Edina dobra stvar v celem tem zakonu, je ta amandma. Edina. Veliko bolje bi sicer bilo, da bi nas poslušal pravočasno in zagotovil denar v proračunu, ampak okej, ste pač naknadno ugotovil, da ste se zmotili, ste ugotovili, da je opozicija imela prav in ne boste prevalili dvig plač na oskrbovance. Tako da, to je tudi edina stvar, poleg naših amandmajev, seveda, za katero bom, kot poslanka, glasovala. Zakon je pa slab, nedorečen in bi bilo bolje, da takšen ne bi bil sprejet, ampak, ko se bo to ugotovilo, seveda vas ne bo več na oblasti in vsi ostali bomo imeli probleme z izvajanjem tega zakona, na žalost.

da se z dnem, ko se uveljavi obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, da bo to edini vir financiranja dolgotrajne oskrbe. Še naprej bo ostal v veljavi 48. člen, ki ima 6 postavk in med njimi je na prvem mestu obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, sredstva, ki so zbrana z naslova obveznega in pokojninskega zavarovanja, ki potem seveda ne bodo več potrebna, vendar še naprej ostaja državni proračun, sredstva demografskega sklada, ki(?) se res nadejamo, da bi ta zakon bil že oziroma že zdavnaj sprejeto, sredstev proračuna Evropske unije, donacij in drugih virov. Torej, točka 3 do 6, 48. člena, bo ostala v veljavi in nikjer ne piše, da bo po uveljavitvi obveznega zavarovanja to edini vir. Ne bo. Ostal bo razpršen, kar je edino smotrno, ker na tak način zagotavljamo varnost in evropske države, ki so družbeno bolj razvite, kot me, imajo višji delež(?) ali nekatere celo v celoti, iz virov državnega proračuna. Zato je tukaj zdaj zavajanje javnosti in strašenje. 48. člen bo s temi dodat…, s točko 3, 4, 5 in 6, ostal še vedno v veljavi.

Jaz ves čas trdim samo to, da uvajate nov prispevek in hvala za to potrditev. Uvajate nov prispevek. Seveda bodo ostali tudi drugi viri. Ampak, poleg drugih virov, uvajate nov prispevek. To je dejstvo in prav bi bilo, da danes povemo gospodarstvu, koliko bo to stalo. To je ena stvar. Bom rekla, pa še na pol proceduralno, predsedujoči, ali ste slišal, državna sekretarka je govorila o 48. členu, pa niste nič skočili skočili nanjo, pa ji vzel besede, kot se je to dogajalo prej meni, kar je seveda prav, ker če govorimo o denarju, ni samo v enem členu, ampak je tudi o ostalih. Jaz nisem rekla, da bo to edini vir, je pa dejstvo, da danes s sprejetjem tega zakona, uvajate nov javno-finančni prispevek. To je prav, da se stokrat ponovi in da se ve. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate prav. Opozorila ste me, strinjam se z vašim predlogom, vendar, ker je financiranje ozko povezano z 48. člen, zato (Nadaljevanje) zagotavljam pa, da od zdaj naprej bom tudi njej vzel besedo in se bomo nekako držali posameznih amandmajev, ki so vloženi. Besedo ima Jani Möderndorfer. Izvolite.

kolegica Bratušek opozorila, da naj se jasno izjasni o katerem členu razpravljamo, je ustvaril zmedo in zdaj ste vi to zmedo povzel in nadaljujete, ker ne vem kaj si tam gor zapisujete. Lepo vas prosim! Dvignil bom roko takrat, ko bom želel in ne me omenjati, da bom jaz razpravljal, če sploh nisem na vrsti. Gospod Poslanec, jaz se vam opravičujem, vendar na tem seznamu ste bil tukaj napisal, nisem pa sledil. Želi še kdo razpravljati k 128. členu? (Da.) Marko Bandelli ima besedo. Hvala predsednik. Tako kot je državna sekretarka rekla, da ta člen se poveže na 2. člen, bom jaz pa eno vprašanje dal državni sekretarki, kar je temeljni in ki ni razčiščen še v tem zakonu. Spoštovana državna sekretarka in bi rad en odgovor. Povejte vi ljudem, ki nas gledajo tukaj tudi v ekran, koliko bo vplival ta zakon na gospodarstvo? Povejte vi nam koliko bo podjetnike, zaposlovalce, bremenil ta zakon po letu 2025, se pravi, tako kot piše, od 30, junija, 2025 mora biti to sprejeto. Nimamo nikjer pisano koliko bo to, ta cifra. Se pravi, koliko bo vpliva verjetno na bruto plačo ali iz bruto plače in to je temeljno, da mi vemo za kaj se gre, ker mi oziroma vi sprejemat zdaj ta zakon brez pojasnila glavnega problema, ki je financiranje zakona in tukaj nobeden ne ve, delodajalec, kaj pomeni to za njih. V tem zakonu in to je zelo pomembna zadeva. Prosim za odgovor. Hvala. Spoštovani gospod Bandelli, to ni vsebina 128.a člena, ki je odprt in bom rekel, se bomo tudi držali

Poglejte, ta člen dejansko govori o tem, da bi se dvig plač zaposlenih v socialnem varstvu na nek način prevalil na Zakon o dolgotrajni oskrbi in bi se preko tega to financiralo. Zdaj, kot je bilo že rečeno danes, predvsem je bilo sporno, da je želela Vlada ta dvig plač prevaliti na stanovalce domov starejših občanov. To je absolutno nedopustno in v demokratični opoziciji smo opozarjali, da je treba zagotoviti trajni vir za ta sredstva. Trajni vir, ki ga zagotoviti do konca niste hoteli. Potem, po hudih pritiskih javnosti, sindikatov in vseh ostalih pa ste skušali narediti manever, da bi se ta sredstva zagotovila preko Zakona o dolgotrajni oskrbi, sredstva ki jih dejansko ni in se pravi, tukaj ne gre za trajni vir, ker za nekaj let bi se sredstva kot zagotovila preko zakona iz proračuna, potem pa ni jasno kako bi se sploh zagotavljala sredstva za ta zakon in o tem že ves čas danes govorimo. Namreč vse kaže na to, da bi bilo treba zagotoviti nek nov davčni vir za to področje, ampak tega, spoštovana Vlada Janeza Janše ne upate povedat in zato je ta zakon brezsmiseln. In na to vas opozarjajo vsi, vas opozarja stroka, vas opozarjajo civilno-družbene organizacije, vas opozarjajo uporabniki in vas je opozarjala ves čas kontruktivno tudi demokratična opozicija. Pa niste hoteli uslišati. Poslušali bomo samo samohvale kako ste po 20. letih sprejeli zakon, zakon ki ne rešuje ničesar, zakon ki je slab, nepopoln, nedorečen, nejasen in predvsem ponavljam še enkrat, pomanjkljiv v delu, ki govori o financiranju in na drugi strani zakon popolnoma odpira vrata privatizaciji socialnemu varstvu.

In tukaj je seveda povem legitimno vprašanje od kje boste zagotovili vir za te plače. Ampak ne govorimo zgolj in samo o plačah, ampak o financiranju na splošno. Ker namreč, vaš zakon ključne rešitve ne rešuje, kje se bo zagotovil vir. Jaz verjamem in mi ugibamo vsi skupaj, da boste verjetno neko novo dajeatev uvedli. Ampak prav je, da slovenska javnost to izve. Ne da vi govorite, leporečite kako ste sprejeli zakon, hkrati pa niste naredili nič. Razen da ste za eno leto zagotovili sredstva

(PS SMC):** Pri 128. členu želim povedati, da je to res amandma, ki smo ga vložile koalicijske stranke, in sicer na ta način smo našli rešitev, da se ne bo dvig plač v socialno varstvenih zavodih, kot smo že včeraj in parkrat opozorili in povedali, da seveda ta dvig plač je bil nujen, ampak da se ne bodo prevalili stroški na oskrbovace smo potem našil to rešitev, da se bo potem ta dvig plač, ki bi se poznal pri oskrbninah v domovih za upokojence, da se bo pokril iz proračuna. In ta 128.a člen to prinaša. Nekateri so opozarjali, da ne govori o trajnih virih. Urejeno bo od 1. 12. 2021 do konca leta 2022. Kajti, s 1. 1. 2023 je pa tako ali tako predviden popolnoma drugačen izračun plačila teh socialno varstvenih storitev, ker se bo začel izvajati zakon o dolgotrajni oskrbi in drugo potem ni potrebno kot urediti za to leto in mesec dni. Na ta način rešujemo, da se dvig osrkbnin ne bo prevalil na uporabnike v domovih ali pa na njihove svojce, ampak da bo te stroške prevzel proračun. Hvala.

razsoden človek, da razumete, da ko govorimo o financiranju dolgotrajne oskrbe storitev iz naslova dolgotrajne oskrbe, da so stvari medpodročno povezane. Da Da govorimo na enni strani o davčni politiki, da govorimo o državnem proračunu, da govorimo o prispevkiih bodisi gospodarstva, bodisi prebivalk in prebivalcev in da enoznačno o tej stvari pač ne moremo streljati samo v eno tarčo. tarčo. Kar se pa tega konkretnega ukrepa oziroma tega področja tiče. Poglejte, če kdo drži dolgotgrajno oskrbo pokonci, če kdo drži skrb za šibkejše, za invalide, otroke s posebnimi potrebami in v tem delu še posebej starostnike in starostnice v domovih za starejše to ni Ministrstvo za zdravje, to ni Ministrstvo za delo, to ni Vlada, to nismo mi poslanci, to so ljudje, ki tam švicajo v skafandrih. To so zaposlene in zaposleni v domovih starejših. In če je kdo to epidemijo, za katero upamo, da je v svoji zadnji fazi, izvozil, da smo preživeli vsaj približno in vsaj normalno kot dručba, čeprav o tem bi lahko na dolgo in široko še govorili, potem so tukaj ključni ljudje, ki se jim je treba zahvaliti, ravno oni. V najbolj črnih scenarijih so sistem držali skupaj na svojih plečih, na svojih hrbtih in na svoj, da rečem, etični in moralni pogon peljali domove za starejšte, ki so bili najbolj alarmantne cone tekom vrhov epidemije. In sedaj če kdo, seveda, si oni zaslužijo višje plače, si oni zaslužijo večjo prepoznavnost, ne samo v imenu in preletu letal, ampak dejansko na način, ki se jim bo poznal če ne drugače na njihovih bančnih računih, v njihovi socialni varnosti. In da se plače dvignejo tem ljudem, seveda, mislim, da ni enega človeka, ki bi temu nasprotoval, **28. TRAK: (TB) – 12.15** (nadaljevanje) smo bili pa v opoziciji zelo kritični do te ideje, te prvotne ideje, Ministrstva za delo, ki je rekla, da višanje plač vržejo na pleča oskrbovank in oskrbovancev in seveda, pozdravljamo potem tudi to akcijo, ki je, to slabo idejo odpravlja. Ampak, zdaj pa pridemo mi tukaj do večjega problema, ker, okej, če ne bodo tega plačevali in prav je, da tega ne plačujejo oskrbovanke in oskrbovanci, naj to plača državni proračun, ki je orodje družbene solidarnosti, je Vlada prišla z eno super idejo, dajmo to mi porinit v Zakon o dolgotrajni oskrbi, katerega glavni problem, katerega glavni greh pa je, da nima urejenega financiranja. Torej, dajmo to plačat iz ene vreče, ki je ni. In, zato tudi ne kupim argumenta, ki ga je predstavila moja predhodnica, da je stvar urejena, potem jo bomo pa urejal naprej. Urejena je za eno leto. Ampak, to je samo, hvala lepa za vaš trud. Tukaj ni nobene konkretne socialne varnosti za delavke in delavce v socialnovarstvenih zavodih, v domovih za starejše. Kar potrebujejo, je jasna finančna zaslomba, proračunska in trajna zaslomba za dvig in ohranitev in postopno višanje plač za svoje trdo delo, ki ga tam opravljajo, ne pa, da se to področje rešuje, v navednicah, z nekimi privatizacijskimi prijemi, kar smo pa poskušal odpravit v bistvu v Poslanski skupini Levica, tudi z amandmajem k 3. členu, ki mi ga je vaš predhodnik, spoštovani podpredsednik, prepovedal obrazložit. Glejte, izkušnje kažejo, da je kvalitetno opravljanje javne službe in dolgotrajna oskrba, skrb za starejše v domovih, mora bit, v prvi fazi, močna, konkretna, javna služba, možno samo, če imamo tam postavljeno številčno, izobraženo, »zverzirano« in dobro plačano delovno silo. Privatizacija in prekarizacija dolgotrajne oskrbe tukaj ni rešitev. V bistvu sta, predstavljata neko diametralno nasprotje tistega, kar na področju dolgotrajne oskrbe v tem trenutku potrebujemo. Mi potrebujemo, po podatkih

Spoštovani podpredsednik, prosim ne bodite Jože Tanko. Mislim, da zmorete boljše in tudi nimate te strankarske izkaznice, ki bi vam velela po neki komandi drugače. Glejte, kar potrebujemo na področju dolgotrajne oskrbe, zdaj, najprej, poleg seveda 12, 13 tisoč novih mest v domovih za starejše, je še enkrat toliko zaposlenih konkretno plačanih, z socialno varno zaslombo, da se na tem področju lahko razvijajo in da lahko to celo področje razvijajo sami in da imamo zagotovljeno kontinuiteto tega področja. Sicer, bo stvar padla v roke privatizacije, ko pride na trg, se pa standardi nižajo, cene višajo in so tako oskrbovanke in oskrbovanci, kot zaposleni, samo na slabšem, na takšen način pa tudi kot družba, tonemo. Hvala lepa.

če so vsi prebral samo obrazložitev 228.a člena, so ga verjetno razumel. Če pa so želel razpravljat izven okvirov, kar sem bila tudi sama priča, ni bilo poudarka na temu, kaj se z 128.a členom, pra…, dejstvo ali pa praktično uresničuje. Obrazložitev 128.a člena je sledeča. 18. novembra 2021 je vlada z reprezentativnimi sindikati, se pravi z nasprotno stranjo vlade, reprezentativnimi sindikati na področju zdravstva in socialnega varstva podpisala aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. To je objavljeno v Uradnem listu št. 181/2021 z dne 19. novembra 2021. Zaradi težkega socialnega stanja večine uporabnikov storitev, ki ga je epidemija COVID-19 še poslabšala, se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije sredstva za kritje tega dviga plač zaposlenim, s katerimi se naslovi del dviga plač, ki se financira iz oskrbnin. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predpisalo podroben podroben način sofinanciranja dviga stroška dela izvajalcem teh storitev. Jaz upam, da smo nehali zavajati in da je moja moja obrazložitev, ki je iz obrazložitev amandmajev, vsem jasna. Res je, zaposleni v domovih za starejše, kjer negujejo, kjer skrbijo za naše sorodnike, bližnje, so vrsto let bili podhranjeni. Za minimalno plačo so delali. Deset let poslušam v tem Državnem zboru, kako so pomembni, samo, kadar se nabira politične točke. Ko pa jim je treba priznati njihovo delo in zasluge in za to tudi plačati, pa tega ni bilo. In to, kar so moji predhodniki govorili, naj se ozrejo nazaj na svoje preteklo delo in pogledajo, koliko so jim zagotovili.

Ja, gospa Dimic je verjetno manjkala, ko smo ta amandma obravnavali, razlagali. Vsi smo povedali, zakaj, kaj bo ta amandma uredil. Vsi, od prvega do zadnjega. Še od nikogar od vas pa nismo slišali, od kje ta denar bo prišel. Od kje? Od kje? Ko smo mi vložili amandma, da se ta denar zagotovi v državnem proračunu, ste ga zavrnili. Ja, Ja, ta denar bo, ampak povejte od kod. Z višjega prispevka? Ja, ta zakon uvaja tudi nov javnofinančni prispevek. Pika. Državna sekretarka je to potrdila. Če pa imate toliko kupov, bom rekla, po 16 milijonov za vsak slučaj v državnem proračunu, potem ste pa sploh dobri. 16 milijonov ni malo denarja, 16 milijonov je ogromno denarja. In če ste našli 16 milijonov znotraj sprejetega proračuna, ker prej tega ni bilo zagotovljenega, dokler vas opozicija na to ni opozorila. Minister Cigler Kralj je rekel, da je to razumno, da bodo oskrbovanci plačali te plače. Razumno. Večkrat je javno povedal, odgovarjal na naše tweete, to je razumno, to je prav, da oskrbovanci plačajo. Jaz sem vesela, da ste nas slišali. Jaz sem vesela, da ste slišali apel in do dviga oskrbnin ne bo prišlo. Dejstvo pa je, da je to parcialna rešitev, ne sistemska, parcialna rešitev, in da bo naslednja vlada imela probleme. Ampak vas pač to seveda ne briga, ker vi rešujete samo danes in zdaj. Kaj bo pa v prihodnosti, bomo pa morali reševati drugi, tako kot že tisočkrat do sedaj.

Glejte, državna sekretarka, magnetogrami obstajajo in mogoče se da že v tem trenutku dobiti tudi magnetogram vaše izjave. Vi ste potrdila, ker to v zakonu piše, vi ste potrdila, da se z letom 2025 uvaja nov javnofinančni prispevek in to je dejstvo. 132. člen govori o tem. Nov javnofinančni prispevek, ki bo, lahko jaz rečem, obremenil gospodarstvo, obremenil delodajalce. To ste vi potrdila. Če bi me poslušala bi lahko mogoče lahko sledila potem tudi razpravi. Bomo poiskali magnetogram do konca in vam prebrali. Seveda pa ni to edini vir, ampak zmanjka za vse kar ste v zakonu napisali zmanjka in to vam govorimo. In dajte vladi, novi vladi zavezo samo koliko 1 odstotek, 1,2, 1,5 bo obremenila gospodarstvo zato, ker si ne upate danes povedati, zato ker mislite, da bodo oni pa kupili, da je to ena naslednja vlada uvedla. Vi ste uvedli nov prispevek, naslednja vlada bo pa samo povedala koliko, pika. Jaz nisem rekla, da je tisti prispevek točno za teh 16 milijonov, ampak je pa uveden. Danes, ko boste glasovali za, boste uvedli nov javnofinančni prispevek za dolgotrajno oskrbo, pika. Ali vam preberem še 132. člen, da ne bo dvoma?

Bom pa šla poiskati magnetogram, pa bom še enkrat jaz prebrala kaj je državna sekretarka povedala, ampak saj druga ne more reči. To je dejstvo, ta zakon obremenjuje od 30. junija, še toliko točno ste napisali, 30. junij 2025 z novim javnofinančnim prispevkom. Jaz se pa v tem trenutku odločim, da bo to gospodarstvo. Zakaj bi bili pa ljudje? In tega niste naredili. Povedati bi morali koliko in kdo.

sem se spraševal že kar nekaj dni tukaj, ampak zdaj je prišla šansa, da jaz malo povem to. Zdaj tukaj pišete kateri so viri financiranja, gospa državna sekretarka. Obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Za koga bo to obvezno zavarovanje? Kdo bo to plačeval? Nimamo nikjer pisano kdo, koga bo to bremenilo. To sem vas tudi spraševal prej. Če bo tu po letu 2025 oziroma do junija 2025 podjetnike in obrtnike oziroma zaposlovalce koliko bo to, kakšna cifra bo to, koliko procentov bo, kam to šlo? Druga točka. Sredstev, ki so zbrana iz naslova obveznega zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zdravstvena blagajna saj vem, da je že prazna. V pokojninski blagajni polnimo iz proračuna itak. Potem imate tretjo točko državnega proračuna, ki je prazen, ki bo prazen drugo leto. Dve milijardi in pol primanjkljaja, v 2023 milijarda in pol primanjkljaja a vi dajte zdaj to.

na 77. člen Poslovnika, ki jasno piše, če nekdo govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu…

Hvala lepa. Res se moram oglasiti mislim tako zavajanje, da se uvaja novi davek pri 128.a členu novo obveznost ni res. 16 milijonov ni iz nobenega prispevka to je zagotovil proračun, mi imamo proračune za leto 2022 in za leto 2023 prav posebno postavko našega proračuna za dolgotrajno oskrbo in znotraj tega se je zagotovilo in se bo zagotovilo teh 16 milijonov. Kar po čez govorite, da kakšni davki in kaj se bo vse nabiralo za dolgotrajno oskrbo. Še enkrat, ni res, mi imamo sprejet proračun za dve leti, potem pa so seveda viri financiranje tudi evropska sredstva in ostala sredstva in ne vem zakaj delite na takem zakonu, ki je tako pomemben delite nenazadnje nas tukaj v dvorani in tudi ljudi. To nobenemu ne prinese. Dolgotrajno oskrbo

Jaz bom sedaj samo prebrala gospe Dimic, da bo razumela kaj je državna sekretarka rekla sedaj bom citirala, da bo jasno, to je od danes: »V letu 2025, ko se bo dolgotrajna oskrba že izvajala v vseh oblikah in v vseh okoljih pa se uveljavi poseben Zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.« pika. Ali je sedaj jasno, da s tem zakonom danes uvajate novi prispevek? Zakon, ki ga bo morala sprejeti naslednja Vlada bo pa samo še višino odločil. To je dejstvo, saj ne vem zakaj je to tako težko razumeti, če ste se odločili, da je to tako. Vi uvajate novi javno finančni prispevek. Mi, ki bomo prišli za vami bomo pač določili višino takšno kot bo potrebna in to je vse. Ampak gospodarstvu je treba povedati namesto razbremenitev, ki jih obljubljate prihaja obremenitev, to je vse. Ne vem zakaj se sedaj okoli tega prepiramo že eno ali dve uri, to je dejstvo. Seveda je težko to slišati, če na eni strani govoriš o potrebnem razbremenjevanju na drugi strani pa glasuješ za zakon, ki obremenjuje. Dolgotrajna oskrba je potrebna in jaz sem prepričana tudi ta novi prispevek je potreben samo ne na način kot ga vpeljujete vi. Brez tega kdo in brez tega koliko to je narobe in to je naša glavna kritika temu zakonu od vsega začetka.

Ko vas je opozicija opozorila, da ni okej, da ste prevalili to podražitev na uporabnike DSO ste rekli a ha, potem pa res in ste v enem drugem zakonu to je v zakonu, o katerem se pogovarjamo danes, pri členu, o katerem se pogovarjamo rekli to se sedaj plača iz proračuna. Če predsednik oziroma predsedujoči ne razumete, da je vse to povezano, potem vam pa bog pomagaj. tega zneska v proračunu ni predvidenega. In kar tako si zmisliti, aha, v redu, aha sedaj ko ste nas spomnili bomo pa iz zneska, da to plačali iz proračuna, pri čemer že celo obravnavo tega zakona opozarjamo, da nimate dovolj sredstev niti za osnovni zakon brez tega amandmaja. Če ne verjamete nam poslancem, sedaj na hitro sem našla, Skupnost socialnih zavodov se boji, da bodo na koncu glede na vrečo denarja, ki je na razpolago, pravice dejansko kršene, saj po njihovih ocenah za ustrezno izvajanje zakona že sedaj manjka 100 milijonov evrov letno. In na teh že manjkajoči denar potem vi še dodatno v 128. členu iz proračuna dajete denar, vi predsedujoči pa ne dovolite, da opozorimo problem financiranja, ker očitno ne razumete, da je to vse povezano.

Do takrat boste pa pustili drugi vladi, da spraska ta denar ne vem od kod glede na to, da je že za obstoječe člene premalo. In to je še kako povezano s 128.a členom. Hvala. Hvala lepa. Gospa poslanka, jaz bi želel, da tudi vi spoštujete 8. člen etičnega kodeksa in da niste žaljiva do nobenega. Kaj kdo razume, kaj nekdo ne razume to ni v vaši pristojnosti.

Hvala. Pa takoj na začetku povem, nimate pravice komentirati mojega izvajanja. Lahko pa se prijavite, gospod podpredsednik, v klop in potem z mano diskutirate, če hočete. Ker ta navada, ki je sedaj nastala, da poslanko Mišo ali kogarkoli komentirate, to poslovniško ni dovoljeno. Mašo, se opravičujem. Prosim lepo, da ne kršitev Poslovnika. To je prva zadeva. Druga zadeva, lepo pozdeavljam vse prisotne, tudi državno sekretarko s sodelavci. In sem vesel, da se ponovno vidimo. Kot tretje, pri tem členu, kaj je težava tega člena. Delite denar, ki ga ni. Poglejte proračun za naslednje leto, saj ni tam kupčka 100 milijonov, 50 ali pa milijardo. Za naslednje leto ste naredili luknjo denarja, ki ga ni, 2 milijardi in pol. Vam je seveda vseeno

ni, ker je samo luknja 2 milijardi in pol. In mimogrede, veste, ko se pogovarjajo v resnih koalicijah, v resnih vladah o dolgotrajni oskrbi, mimogrede poglejte si razpravo, ki je bila v Sloveniji leta 2014, Evropska komisija je organizirala, se izključno pogovarjajo o virih in o rasti, 3, 4, 5 %. In mi imamo pred seboj luknjo. Luknja ni 750 milijonov, ampak je milijadi in več. Prognoze, ki jih imate so čisto drugačne kakor so evropske. Tam ne govorijo o 9, 10 %, govorijo o 14, 15, 20 % populacije. In potem je to, kar je bilo že rečeno, se pogovarjajo ali zvišajo obstoječe prispevke, b) ali uvedejo dodatne davščine, c) ali bo potrebno plačevati iz lastnega žepa, pika. Ni marsevcev, ni nebes, ni pekla, ki bi ta denar dal. Ta denar da državljan direktno ali pa

Mašo Kociper opozoril, gospod Židan, samo na 8. člen kodeksa o poslancih in nič drugega. Gremo naprej. Če se ne motim ,je tudi gospod Rajh želel besedo. Res je, osnovni problem tega zakona je neznani viri financiranja. Zavedati se moramo, da je pokojninska blagajna prazna, da se sofinancira iz proračuna. Enako se dogaja z zdravstveno blagajno. Z evropskimi sredstvi ni mogoče financirati plač in je treba nehati zavajati. In kot je državna sekretarka jasno povedala, uvaja se nov prispevek in odgovorno in pošteno je, da vlada pove v kakšnem znesku in v kakšnem obsegu in kdo ga bo plačal. Ne pa, da se spreneveda, da se to sploh ne tiče. In o tem danes razpravljamo. Nas zanima na kakšen način se bo 128.a člen izvajal po letu 2025.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 V razpravo dajem 129. člen in amandma Poslanskih skupin NSi, SDS in SMC. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo k temu členu. Ker je amandma Poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Nepovezanih poslancev k 136. členu vsebinsko povezan z amandmajema istega predlagatelja k 153. členu, bomo o amandmajih k tema členoma razpravljali skupaj. V razpravo dajem 136. in 153. člen in dva amandmaja poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in nepovezanih poslancev k tema členoma. Amandmaja poslanskih skupin Levica in LMŠ k 136. členu in 153. členu ter amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 153. členu. Želi kdo razpravljati?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

pravi Vlada, je nekaj na kar čakamo že 20 let. Jaz sem na stališču, da nismo 20 let čakali na Zakon o dolgotrajni oskrbi, ampak smo predolgo čakali na to, da se stvari na področju dolgotrajne oskrbe, torej tisto kar se danes izvaja na eni strani v zdravstvu na drugi strani v socialnem varstvu, pač uredi. In v Poslanski skupini Levica smo že vsaj v tem mandatu, ko osebno sodelujem, na prejšnjo Vlado in na to Vlado naslovili bezbroj enih pobud in iniciativ in vprašanj, skratka nekih parlamentarnih akcij s katerimi bi spremenili v obstoječi ureditvi spremenili podzakonske akte na račun, da bi ti služili torej bodisi starostnikom ali pa zaposlenim na področju dolgotrajne oskrbe. In Vlada je prišla, kar bi seveda bila na nek način rešitev ali pa krpanje tistih najbolj odprtih ran in bi v vsakem primeru bila boljša rešitev kot neko, oprostite, spoštovana državna sekretarka, skrpucalu od tega zakona, pri katerem se vsi v civilni javnosti, strokovni javnosti strinjajo, da je boljše kot če ga ne bi bilo. Na Vladi radi rečejo, zakon razumemo, da ni perfekten, je pa boljše kot nič. V Levici smo drugačnega mnenja. Ta zakon je slabši kot nič in vsak dan znova, vsak dan znova pride na površino neka ugotovitev iz besedila zakona, ki to našo ugotovitev ali pa naše stališče samo potrdi. Začetek, 3. decembra, je Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je operativna, terenska roka, izvajalec tega zakona na terenu, ugotovil eno zelo zanimivo medvrstično lastnost ali pa ukrep iz tega zakona. Jaz ne vem, bržkotne bi že na odborni obravnavi lahko dobila generalna direktorica, gospa Mlakar, ki je predstavljala stališče Zavoda Zavoda za zdravstveno zavarovanje, lahko podala več kritike ali pa stališč, če bi dobila seveda več časa. Žal tukaj gre kritika v samem postopku sprejemanja na koalicijski strani. Sam zavod je dobil pet minut na odborni obravnavi, da svoja stališča predstavi. Bržkone bi mogoče lahko predstavila tudi to ugotovitev, ki vam jo serviram zdaj. Vlada je uspela, ugotavljamo po ugotovitvi torej zavoda, v ta zakon o dolgotrajni oskrbi na skrivaj in pritlehno, medvrstično, v drobnem tisku vnesti nov prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zdaj, gre za prispevek, ki ga bodo plačevale osebe, ki imajo preko sebe zavarovane druge družinske člane, torej partnerja, zakonca, starša in tako naprej. Teh ljudi, spoštovane kolegice in kolegi, ki bodo, tako zakon, ki ima 142. člen, vse, kar zdaj razlagam, obrazložen v polovici vrstice, bo prizadel 65 tisoč ljudi. 65 tisoč ljudi, zavarovancev, državljank in državljanov v tem trenutku je, na takšen način torej zavaruje, imajo svoje družinske člane zavarovane preko sebe. Nov strošek za takšno osebo oziroma ta takšno gospodinjstvo bo 28 evrov. Zdaj pa si vi predstavljajte. Najprej poskusimo razmisliti, v kakšnih situacijah imamo te primere. Torej eno osebo, ki ima družinskega člana, partnerja največkrat ali pa starša, zavarovanega preko sebe. To so v glavnem situacije, kjer je en zakonec v družini zaposlen, drugi pa ne. Recimo, neka mlajša družina, kjer sta oba partnerja, ne vem, direktno iz faksa, enemu je uspelo dobiti neko službo mogoče za minimalno plačo, drugemu še ne, in ta prvi poskrbi za to, da ima drugi urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje preko njega oziroma nje. Lahko si mislimo, da takšen par ali pa takšna mlada družina se ne kopa v denarju. Kopa se v socialni stiski, najbrž v kakšnem najemniškem stanovanju, prepuščeni na krutost nepremičninskega trga, mogoče imajo, mogoče nimajo sreče, da jim družina, širša družina pomaga. Ampak to je zdaj situacija, neka družinska situacija, ki vlada Janeza Janše z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi bil za vse boljši in ki naj bi vsem prinašal samo rešitve, vrže dodaten strošek 28-ih evrov mesečno. In ta stvar je samo slaba. Ta zakon vnaša, tako, prinaša samo težave za vse. Ne rešuje, ne ne zaposluje nobenega novega v prepotrebnem manku zaposlenih v domovih za starejše, ne gradi, ne postavlja nobene nove postelje, ne viša standardov oskrbe, ne odpira dostopnost oskrbe za kogarkoli. In zdaj v novi ugotovitvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je to pogruntal, še enkrat ponavljam, šele pred dnevi, ker je bilo tako nejasno to v zakonu napisano, pa imajo najbrž na področju obveznega zdravstvenega zavarovanje tam zaposlene največje strokovnjake, zdaj prinaša zakon še to kazen za še eno socialno šibko skupino, torej, ne vem, mlade družine ali pa družine, kjer je samo en zaposlen in tako naprej. Tako, da v Poslanski skupini Levica smo, spoštovane kolegice in kolegi, predstavljamo en amandma, ki sledi ugotovitvam Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ki enostavno pravi, da se drugi odstavek tega škodljivega člena enostavno črta. Vlado pa seveda pozivamo, da začne stvari komunicirati tako kot so, ne pritlehno, ne na skrivaj, ne medvrstično. Če pogledate zakon, še enkrat vas opozorim, obrazložitev tega člena, obrazložitev te problematike, ki sem jo zdaj zdaj opisal, torej dodatni finančni strošek že morebiti sicer socialno ogroženim v višini 28-ih evrov, obrazlaga v slabi vrstici super-tehničnega jezika, kjer se samo nanaša na neke druge člene nekih drugih zakonov. Niti besede o vsebini.

podeljevanjem koncesij na področju dolgotrajne oskrbe odpira vrata multinacionalkam, kapitalu, na drugi strani pa »štrafa« po domače povedano, najšibkejše. To je Zakon o dolgotrajni oskrbi.

poslanca, gospoda Siterja, pa razložim, da pravzaprav pri nastajanju tega zakona so seveda sodelovali številni, delovne skupine, tako na Ministrstvu za delo, Ministrstvu za finance in seveda ključni, tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je bil ključni in je bil na številnih sestankih in dikcija predloga 142. člena je točno dikcija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je Ministrstvu za zdravje točno 11. 8. 2020 ob 14. uri 47, s podpisom štirih predstavnikov Zavoda za zdravstveno zavarovanje, predlagal ta člen. In mogoče k malo širši obrazložitvi. To je zakon, ki ga je predlagal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in se resnično, obžalujem, da je bila razprava, takrat, ko je bila predstavnica, tako zelo kratka, ker bi lahko že takrat kaj na to rekla, mogoče pa niti sami niso opazili, pa se zdaj zelo oportuno obnašajo. Točno 11. 8. 2020 ob 14.47 je Ministrstvo za zdravje, s podpisom štirih iz delovne skupine zavoda dobilo ta predlog. Kaj pa je bil pravzaprav njihov namen, kot so razložili. S ciljem povečanja solidarnosti pri zbiranju sredstev z upoštevanjem zmožnosti prebivalcev glede na prihodke in pravično dostopnostjo do zdravstvenih storitev, se na predlog zavoda v predlogu zakona uvaja plačevanje prispevka tudi za družinske člane, zavarovance in starše. Za ranljive osebe, ki so materialno ogrožene in so upravičene do denarne socialne pomoči, bo storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja še naprej pokrival proračun Republike Slovenije. Torej, še enkrat ob objasnitvi, nič ni pritlehno, vse je bilo zelo(?) transparentno, seveda pa nismo v zakonu napisal, kdo je to pripravil, pripravil je tisti, ki bo nosilec tega zavarovanja in točno je dikcija, do pike takšna, kot je bil predlog delovne skupine Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Seveda, je stvar na debati, verjetno bodo tudi drugi poslanci kaj na to razpravljali, ampak jaz sem vam povedala in vam lahko tudi to posredujemo v vednost, če želite. Spoštovana državna sekretarka, pač stvar ni v debati. Glavni problem tega zakona je, da stvar ni v debati, da ni bilo nikakršne debate in na kar opozarja tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki, še enkrat poudarjam, je operativna roka tega zakona, je tisti izvajalec na terenu, ki bo določbe Zakona o dolgotrajni oskrbi moral realizirat. In zdaj, ta zakon, to ni zakon, ki ga je predlagal Zavod za zdravstveno zavarovanje, to je vladni zakon. Vi ste predlagateljica, vi ste tukaj v imenu predlagatelja in zavod je zelo jasen v svoji ugotovitvi in zdaj vam jo bom prebral; »142. člen Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi določa tudi, da bodo nosilci obveznega zdravstvenega zavarovanja, morali od predvidoma januarja 2022 naprej plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za družinskega člana, zakonca ali starša. V letu 2021 to znaša 27,66 evrov mesečno. Čeprav predlog zakona ne uvaja nobenega prispevka za obvezno zavarovanje, menimo, da je poseg v tem delu nesistemski in neusklajen s širšo javnostjo.« Kje je tukaj debata? Če ni bilo debate z izvajalcem tega zakona. »Uvajanje novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje…« - tako zavod naprej – »…mora biti transparentno, z zakonom, ki določa prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, zainteresirana javnost mora biti z njim seznanjena in o tem mora biti sprejet širši družbeni konsenz.« Pri katerem zakonu, spoštovani kolegice in kolegi, v času, zadnjem letu in devetimi, desetimi meseci, je bil katerikoli zakon tukaj, ki je prišel iz vladne strani, sprejet ali pa postavljen, v širši družbeni konsenz? Pri katerem zakonu je Vlada kogarkoli, karkoli vprašala? Absurd je, kar se dogaja na področju Zakona o dolgotrajni oskrbi. Že ne odborni obravnavi smo imeli tukaj četico kritikov iz naslova civilne družbe in strokovne zainteresirane javnosti, kar je bilo javne razprave, kar je bilo debate, kar je bilo širšega v navednicah konsenza je trajalo 5 minut za vsakega vključno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Prav tako je nerazumljivo pravijo, da Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi uvaja nov prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje torej hkrati pa tudi ne za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in tako naprej in tako naprej. Kritika gre naprej in to ni edin kritika iz njihovega naslova. Napisali so več kot 100 ali 140 alinej oziroma točk, v katerem so kritični do tega predloga predvsem, zato ker Vlada ni upoštevala nobenega od njih, nobene civilne družbe, Srebre niti in drugih organizacij, ki živijo dolgotrajno oskrbo.

naj najprej povem, da bom ta amandma Levice osebno in tudi celotna Poslanska skupina SMC podprla ne glede na to ali bodo oni podprli zakon ali ne. In sicer res je ta 142. člen Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi določa, da bi nosilci obveznega zdravstvenega zavarovanja morali od januarja 2022 plačevati po tem obvezen prispevek tudi za zavarovanje svojih družinskih članov torej zakonca ali pa starša. Vsekakor ta prispevek po našem mnenju, mojem mnenju ne sodi v ta Zakon o dolgotrajni oskrbi če že se lahko o tem kdaj koli kasneje pogovarjamo v posebnem Zakonu o obveznem zavarovanju oziroma še najbolj seveda sodi v Zakon o prispevkih za obveznost zdravstveno zavarovanje. Leta in leta so že družinski člani, ožji družinski člani se pravi mož, žena zavarovana lahko brezplačno obvezno zavarovana torej po svojem zakoncu in res dejansko ne vem kako je do tega potaknjenca prišlo sicer je državna sekretarka nam že jasno in glasno povedala, da ta člen pisal Zavod za zdravstveno zavarovanje sam sedaj pa nas opozarja na to pomanjkljivost tako, da je res čudno. Bi pa želela povedati, da poslanci dejansko vsega tega ne moremo ugotoviti, ker bi vam želela prebrati ta drugi odstavek tega člena, da bo tudi javnost vedela kako se je glasil. Torej tukaj piše: »V 48. členu se v 2. točki v četrti alineji za besedo zakona doda besedilo in 1. točko pod a., ter 3. točke pod

ker si ne želim, da bi res tem zavarovancem nakopali nek dodatni prispevek. Hvala.

kolikor vem dejansko so pri tem členu sodelovali predstavniki ZZZS in zato je zelo neumestno, da se piše, da je Vlada nekaj pritlehno in poskušala nekaj skriti in podobno. Tudi v Poslanski skupini SDS bomo podprli amandma Levice, kar pomeni, da ne bo prizadel 65 tisoč ljudi, ker bomo ohranili rešitev, ki je sedaj torej, da se za te ljudi ta prispevek plačuje in ne bodo ob to pravico. Mislim, da je pravilno, da se je pač še pravočasno ugotovilo, da stvar ni bila dorečena, ampak tukaj se pa, potem vprašam kaj je ZZZS delal. Prvič, da potem čez 2 meseca ugotovi, da neka rešitev, ki so jo sami predlagali ni dobra.

to problematiko in boste podprli naš amandma. Morebiti apel Vladi iz tehničnega gledišča obrazložitev tega zakona je resnično skopa, je resnično super tehnična. V eni vrstici navedenih nekaj členov nekaj zakonov, nobene vsebinske podlage, nobenega opisa problematike kot je to sicer v navadi v zakonski materiji, nobenega opisa problematike ali pa opisa vplivov tega konkretnega ukrepa, zgolj in samo »tehnikalije«.

Pri 142. členu naj povem, da bomo tudi v Poslanski skupini Nove Slovenije to podprli. Res, bom rekla, pride notri zadeva s strani inštitucije, ki naj bi zagotavljala neko dostopnost ali pa plačilo tistim, ki so zavarovani po drugi osebi. Mislim, da je prav, da smo tudi na strani koalicije to razbrali kot pozitiven amandma in da vendarle je že v preteklosti se dogajalo preveč krivic na področju tistih, ki so zavarovani po drugi osebi. Kolegica Mojca je izpostavila predvsem samske ženske na kmetijah na podeželju, katerih so prejšnje jim pobrale še tisto državno penzijo. In je prav, da jih njih v tem zakonu jim priznamo te pravice. Tako, da bomo v Novi Sloveniji to podprli. Hvala